Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je podnijela amandmane, te oni sukladno članku 169. Poslovnika postaju sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Amandmane je podnio i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin državni tajnik Tonči Bozanić. Izvolite.

strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu. Dakle, ovo je jedan novi zakon. Nedavno smo donijeli novi Zakon o potporama u poljoprivredi. Evo sad moramo donijeti i ovaj koji se odnosi samo na sektor ribarstva. Dakle, za stjecanje punopravnog članstva u Europskoj uniji između ostalog potrebno je usklađivati naše mehanizme ribarske politike sa odredbama zajedničke ribarstvene politike Moram naglasiti da se od ukupno 3 mjerila koja su nam nagoviještena za poglavlje 13. čak 2 odnose na ovu problematiku i to donošenje ovog zakona i njegova provedba. cilj donošenja ovog zakona je prilagodba sustava strukturnih potpora sa onima u sklopu zajedničke ribarske politike točnije sa uredbama 1198 od 2006. i 104 od 2000. godine što bi ostvarivalo, dakle jačanje konkurentnosti sektora, unapređenje fizičke i socijalne infrastrukture sektora, unapređenje proizvodnje, kapaciteta uzgoja i riboprerađivačke industrije, očuvanje ribarskih zajednica i naravno briga o zaštiti okoliša. U ovom trenutku je ribarstvo definirano kroz dva postojeća zakona, dakle Zakon o morskom ribarstvu i Zakon o slatkovodnom ribarstvu. Ovaj zakon definirat će ostale bitne segmente ribarstvene politike i tako zaokružiti zakonodavnu cjelinu ribarskog sektora. Kad govorimo o potrebi donošenja ovog zakona onda moramo priznati da pitanje mjera strukturne politike i pitanje uređenja tržišta kod nas nije bilo u dovoljnoj mjeri uređeno i kao treće, dakle potreba definitivno usklađivanja sa pravnom stečevinom U prvoj glavi govori se o jedinicama lokalne i područne samouprave. Dakle, ne mogu se više davati potpore ni na regionalnoj, ni na lokalnoj razini ukoliko se one ne usklađuju sa resornim ministarstvom. Dakle, resorno ministarstvo vodi kompletan registar svih potpora. Zakon je propisao da se na toj razini ne mogu donosit potpore u smislu poticanja po jedinici proizvoda, po kilogramu itd. Dakle, nalaže se jedna i dogodit će se jedna bolja suradnja između jedinica lokalne i regionalne samouprave sa resornim ministarstvom. U glavi drugoj gdje govorimo o strukturnoj politici u ribarstvu moram reći da strukturnom politikom smatraju se mjere koje su usmjerene ka financiranju identificiranih prioriteta i ciljeva u okviru politike ribarstva, tzv. struktura bilo u smislu financiranja projekata slično mehanizmu SAPARD-a ili sada IPARD-a a bilo u smislu financiranja pojedinih mjera poput povlačenja plovila ili slično. Glava definira ciljeve i načela, te područje prioriteta sukladno pravnoj stečevini Europske unije, te mjere koje se može izdvojiti kao najznačajnije. To su potpore prilagodbe ribarske flote, potpore razvoju aqua kulture, potpore razvoju prerade i marketinga, razvoj zajednica ovisnih o ribarstvu i naravno projekte od zajedničkog interesa kao što su ribarske luke, infrastrukturni objekti i Definira se u glavi drugoj i potreba donošenja nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva temeljem kojeg se donosi i operativni plan, operativni program za provedbu tog nacionalnog strateškog plana. Dakle, to su dva dokumenta koja se donose nakon ovog zakona koji definiraju uglavnom stanje, prioritete, korisnike, financijski okvir i naravno razdoblje primjene. Moram naglasiti da se oba dokumenta donose kroz konzultacije u sklopu partnerstva. oba dokumenta su predmet pregovora sa Europskom komisijom prije pristupanja kako bi Republika Hrvatska mogla koristiti sredstva Europskog fonda za ribarstvo. U razdoblju prije pristupanja financiranja su moguća sukladno nacionalnim pravilnicima koji definiraju provedbu i ciljane mjere, a za koji postoji temelj u ovom zakonu. Moram naglasiti da smo mi planirali neposredno nakon donošenja ovog zakona donošenje potrebnih pravilnika kako bi mogli do donošenja nacionalnog strateškog plana, temeljem ovog zakona financirati sektor. Definirana je također uspostava odgovarajućeg sustava provedbe. Ovaj segment je posebno važan u odnosu na Europsku Komisiju, te je prijeko potrebno uspostaviti sve potrebne mehanizme, dakle isto kao i za provedbu Zakona o poljoprivredi. Potrebno je imati upravnu direkciju, posredničko tijelo, odnosno Agenciju za plaćanje, tijelo za ovjeravanje i tijelo za reviziju. Cjelokupna provedba strukturnih mjera provodi se kroz izravan sustav konzultacija i sudjelovanje partnera. U glavi trećoj govori se o uređenju tržišta proizvoda ribarstva čiji je cilj utjecaj na stabilnost domaćeg tržišta, utjecaj na konkurentnost nacionalnog ribarstva i naravno provedba obveza sukladno međunarodnih trgovinskim sporazumima koje je Republika Hrvatska preuzela. Uređenje tržišta obuhvaća tržišne standarde, cijene intervencije na tržištu. Dakle intervencije su vezane uz određene mjere i cjenovne politike, a mogu se provoditi samo na određeni način. Definiraju se organizacije proizvođača, oni su jedini mogući mehanizam provođenja intervencija. Obavješćivanje potrošača i definirana je trgovina s drugim zemljama. Zbog specifičnosti ribarstva u Republici Hrvatskoj u segmentu organizacije tržišta posebno su prepoznate ribarske zadruge. Dakle znamo da su ribarske zadruge davno već saživile u ostalim zemljama članicama Europske unije, kod nas tek stasaju, ali to je pretpostavka da se iz njih izrode organizacije proizvođača kako bi oni mogli povlačiti povlačiti određena sredstva koja su na raspolaganju za intervencije na tržištu. Definirane su također u četvrtoj glavi potpore u posebnom statusu. Dakle riječ je o mehanizmu financiranja koji je dozvoljen sukladno općim pravilima u državnoj potpori. se ne razumije./… a koji u ribarstvu imaju neke posebne horizontalne mjere. Dakle dobit ćemo nekakve nove mehanizme koji se u Europi nazivaju deminimis koji ciljaju na određeni sektor, dakle po načelu svakome isto. Moram naglasiti da u ovom slučaju će biti moguće i financiranje ne samo ribara vlasnika, obrtnika, ili vlasnika poduzeća, nego da će biti moguće i financirati direktno zaposlenike na u ribarskom sektoru, dakle na ribarskim brodovima. Sve potpore koje se daju u ovom statusu moraju se ocijeniti sukladno posebnim vodičima, i moraju biti ili notificirani ili dojavljeni komisiji nakon stupanja u članstvo Sve mjere navedene u sklopu strukturne politike mogu se provoditi na način provedbe posebnih potpora. Dakle mogu se financirati i samo iz sredstava našeg državnog proračuna, ne moramo ih financirati iz sredstava koje dobijamo iz europskih sredstava. I u glavi petoj govorimo o institucionalnoj podršci. Dakle u provedbi ovog zakona i podzakonskih propisa koji će se donijeti temeljem njega, predviđa se angažman kako jedinica uprave na svim razinama, tako i pojedinih službi i institucija. Dakle pretpostavlja da su korisnici uključeni u sustav savjetovanja, u pogledu provedbe ovog zakona, šta bi u prvom redu naglasio Hrvatski zavod za poljoprivredno-savjetodavnu službu, a zakon prepoznaje i privatnu savjetodavnu službu. I na kraju upravni inspekcijski nadzor, moram reći da je usklađen sa odredbama posebnih zakona. U prvom redu tu su zakoni o morskom ribarstvu, zakoni o slatkovodnom ribarstvu, Kazneni zakon i drugi. U prijelaznim odredbama predviđen je mehanizam koji će primijeniti prije usvajanja nacionalnog strateškog plana. Na kraju moram reći da je ovom zakonu prethodila široka javna rasprava u kojoj su učestvovali predstavnici ribarskog sektora, dakle i hrvatske gospodarske komore i ceha ribara Hrvatske obrtničke komore, sva resorna ministarstva, i moram reći da dosta primjedbi koje su bile argumentirane da su prihvaćene u toj raspravi i ugrađene u ovaj zakon. Moram reći da će ovaj zakon sigurno pridonijeti jačanju konkurentnosti sektora ribarstva. Moram reći i to da sve ono šta su nam europske uredbe omogućavale da je u ovom zakonu ugrađeno, dakle sve ono šta Europa nudi u ovom zakonu je napisano. I na kraju kako bi se ovaj zakon mogao što prije provoditi, kako bi ove odredbe zakona mogle šta prije saživiti, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Hvala. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Gospođa Dragica Zgrebec, u ime Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj je na 26. sjednici raspravio Prijedlog Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu i to u svojstvu matičnog radnog tijela. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. U raspravi su sudjelovali predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, sindikata ribara pri Hrvatskoj udruzi sindikata. U raspravi je izraženo zadovoljstvo zbog donošenja predmetnog zakona kao ključnog dokumenta koji će osigurati pravovremeno ustrojavanje potrebnih mehanizama prilagodbe u segmentu organizacije tržišta i strukturnih mjera, te sustava državnih i ostalih potpora u unije. Naglašena je važnost pravovremene prilagodbe, budući ona može sigurno osigurati prijelazno razdoblje potrebno za prilagodbu gospodarstva i omogućiti pozicioniranje hrvatskih ribara i proizvođača proizvoda od ribe na jedinstvenom tržištu O važnosti izgradnje tzv. hladnog lanca, govori u raspravi iznesen podatak da je u prvoj polovici 2009. godine propušten ili bačen ostvareni ulov od 8 do 10 tisuća tona ribe. U raspravi je izneseno mišljenje da bi u članku 37. trebalo definirati zanimanja pravnih i fizičkih osoba koje mogu obavljati privatnu savjetodavnu službu u ribarstvu. Ocijenjeno je da su veliki problemi hrvatskog ribarstva ribarske luke i iskrcajna mjesta, te bi rješavanje toga problema trebalo pomoći jedinice lokalne samouprave kod donošenja prostornih planova. Član Odbora iznio je podatak da je na području Benkovca izgrađena hladnjača kapaciteta 400 vagona, te da je Hrvatski fond za privatizaciju raspisao natječaj za prodaju objekta no nije bilo zainteresiranih za Imajući u vidu 40-godišnje neulaganje u ribarstvu postavljeno je pitanje tko ima financijska sredstva d amože kupiti hladnjaču takvog kapaciteta. Izraženo je mišljenje da će se ovim Zakonom omogućiti udruživanje u ribarske organizacije proizvođača i međustrukturne strukovne organizacije strukovne organizacije koje će raspolagati dostatnim financijskim sredstvima za ulaganje. Nakon provedene rasprave Odbor je odlučio jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru da donesen Zakon o strukturnoj potpori i i uređenju tržišta u ribarstvu uz sljedeće amandmane: Amandman 1. na članak 12. stavak 3. u stavku 3. iza alineje 5. dodaje se nova alineja koja glasi: „Potpore izgradnji i opremanju novih te modernizaciju i opremanju postojećih prostora objekata za skladištenje, hlađenje i zamrzavanje.“. Alineja 6. postaje alineja 7. 2. amandman na članak 16. stavak 1. u članku 16. u stavku 1. iza riječi „objekti“ dodaje se riječ „uzgajališta“, te se dodaje novi stavak 2. koji glasi: „Iznimno od odredbi stavka 1. korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje upravne direkcije“. Dosadašnje stavke 2. i 3. postaju stavke 3. i 4. I amandman 3. na članak 20. i to u stavku 1. točka b. mijenja se i glasi: „Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i drugih gospodarskih i socijalnih partnera“. Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Dozvolite u ime Kluba SDP-a da kažem da ovaj Zakon koji imamo danas na raspravi je sigurno jedan korak ka onome čemu težimo, a to je prvenstveno i uređenje našeg ribarstva ali i zakonodavstva koje je vezano uz to. Jer upravo ribarstvo kao posebna grana poljoprivrede u današnjim vremenima poslovanja suočeno je sa sve zahtjevnijim uvjetima. Jer za pristupanje Europskoj uniji potrebno je prihvatiti i implementirati niz standarda kao i mehanizama njihovog djelovanja u naše zakonodavstvo. MI znademo da poglavlje 13. ribarstvo prolazi kroz mnoge peripetije, da je otvaranje toga poglavlja bilo upitno, da za to poglavlje nismo određeno vrijeme imali neke mjere, danas kada smo ih dobili, a da smo zbog toga poglavlja imali imali ZERP 75 dana, i povukli ga da bi na neki način pokazali dobru volju u pregovaranju vezano za poglavlje ribarstvo. Zato i ovaj Prijedlog zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu o kojem danas raspravljamo predstavlja značajni čimbenik u razvoju Hrvatskog ribarstva, ali samo pod uvjetom da ga donesemo sa ciljem da ga i provodimo. Zašto? Pa zato što subjekte u ribarstvu očekuju velike promjene, jer ribarska politika Hrvatske danas je daleko od mjera koje propisuje zajednička ribarska politika Europske unije pa mislim da je upravo uvodno državni tajnik rekao da zbog toga usuglašavanja i ovo značenje ovoga Zakona je veliko da bi mogli i poglavlje ribarstvo i zatvoriti ali isto tako poslije povlačiti određena sredstva vezano za to. Zato na ovaj Zakon gledamo kao na jedan od ključnih dokumenata koji će osigurati pravovremeno ustrojavanje određenih mehanizama prilagodbe u segmentu i organizacije tržišta ali i strukturnih mjera te sustava potpora iz prakse Europske unije. MI znademo upravo da potpore koje danas imamo nisu vezane i za novi Zakon o potporama koje smo donijeli, nego su vezane upravo na one sve i temelje se na onom kao što smo prije po kilogramu i ostalo što se dešavalo vezano za potpore koje ribarstvo je dobio. Upravo zbog toga i ovaj sustav potpora trebat će biti bitno prilagođen odnosno promijenjen a da bude građen na temeljima Zakona o potporama Temeljem tog Zakona potrebno je donijeti i niz provedbenih propisa vidljivo je iz ovoga ali i pripremanje određenih administrativnih kapaciteta za uspješno provođenje prihvata sredstava iz zajedničkih fondova Europske unije i njihovu distribuciju u Hrvatsko ribarstvo. Međutim, da bi donijeli jedan ovako dobar Zakon trebamo biti svjesni da sve ovo što je predloženo treba doživjeti i neke promjene, normalno i upravo diskusije koje su bile i rasprave što je spomenuo državni tajnik sigurno da su ugradile mnogo toga što su proizvođači ili ribari iz Hrvatske da li morski ili slatkovodni naglasili, ali isto tako i ove amadnmane koje je dao Odbor za poljoprivredu, međutim, također i amandmane koje imamo od strane Vlade, trebalo bi donijeti kvalitetniji još, jer je vidljivo i Vlada je uvidjela da neke stvari se sigurno treba izmijeniti u ovome tekstu Zakona kojeg smo dobili na raspravu. I ako sublimiramo i jedne i druge amandmane vjerojatno ćemo dobiti nešto što bi trebao biti kvalitetan Zakon. Također moramo biti svjesni i stanja u kojem se nalazi naše ribarstvo i morsko ali isto tako i slatkovodno. Tranzicijske promjene, a zatim i ratno stanje dovelo je da se prešlo gornju granicu tolerancije u ribarskoj proizvodnji. Kao što je već i spomenuto i spominjano, a i u raspravama i na odboru u morskom ribarstvu kaže bilo je govora o tome da se već 40 godina nije napravio jedan pravi ribarski brod, a u slatkovodnom zemljana infrastruktura ribnjaka je u fazi nestajanja. Nema u slatkovodnom ribarstvu obnova nasipa, pročišćavanja ribnjaka itd., tako da su mnogi ribnjaci zapušteni. Poslije ću kroz rezultate i pokazati što se dešava upravo u tom slatkovodnom ribnjačarstvu. Zato potreba značajne konsolidacije i modernizacije hrvatskog ribarstva je imperativ jer samo time možemo zadovoljiti iznimno visoke standarde koji se vezuju za naš ulazak u EU vezano za ovo poglavlje ribarstva. Upravo naglasak na konsolidaciji i modernizaciji tog hrvatskog ribarstva je značajno jer je upravo i to jedna od grana koja ima suficit u izvozu u odnosu na uvoz. Prema tome postoje mogućnosti, postoje prirodni uvjeti za morsko ribarstvo naše Jadransko more, a isto tako i za slatkovodno ribarstvo ribnjaci odnosno u kontinentalnim dijelovima RH. Ako analiziramo stanje u morskom ribarstvu utvrdit ćemo povezanost slobodnog ulova koji je u prošloj godini dosegao cifru od 49 tisuća tona od kojih je 42,5 tisuća tona plava riba. Znači, ta plava riba od koje 80% služi za uzgoj tune je jedna od bitnih ulova koji možemo koristiti, a prvenstveno to je za uzgoj tune, a zbog čega je bitan nam taj uzgoj tune? Pa upravo zbog toga što se ta tuna 98% te tune izvozi u Japan. Prema tome ulovljenu plavu ribu oplemenjujemo kroz uzgoj tune i na taj način stvaramo određenu dobit i mogućnost izvoza u vanjsko tržište. Upravo u tom segmentu smatramo da je potrebno i mijenjati, kao što je u amandmanu i rečeno članak 13. stav 2. kao što je to predloženo, jel'da. Zašto? Jer upravo na zbrinjavanju te ulovljene plave ribe osiguravamo dovoljno hrane za uzgoj tune, a time poboljšavamo i bilancu pokrivenosti uvoza uvoza izvozom. Sada je taj indeks 108%, zbog čega? A zašto bi mogao biti veći, a mogao bi biti veći 143% jer upravo kad nemamo dovoljno te plave ribe koju smo ulovili, a koju nemamo gdje smjestiti tada uvozimo i na taj način povećavamo ovu bilancu uvoza umjesto da sa svojom ribom iz Jadrana i hranimo i koristimo je u uzgajalištima tune. Zato je i ovim amandmanom rečeno potreba izgradnja rashladnih kapaciteta koji bi mogli prihvatiti u potpunosti svu ulovljenu ribu tijekom vršnoga razdoblja ribolova. Jer kao što je već i rečeno dešava se da se 8-10 tisuća tona plave ribe u tom razdoblju vrati u more jer ga se nema gdje smjestiti. Tu treba vidjeti kako iskorištenost tih kapaciteta tih hladnjača iskoristiti sa turizmom jer se oni ne pokrivaju u vrijeme korištenja. hladnjače u kojima bi bila ta plava tuna kad se ona iskoristi mogli se koristiti i u turističkom dijelu, a to je vezano i za skladištenje i hrane i voća itd., koji može služiti u turizmu. Aqua kultura uzgoj ribe je u svijetu najbrži rastući sektor u proizvodnji hrane. Tako da je ukupna proizvodnja narasla za jednu trećinu u posljednjih 6 godina. U svjetskim razmjerima konzumacije ribe iz uzgoja već čini preko 50% ukupne potrošnje ribe s daljnjim trendom opadanja upravo vrijednosti ove ulovljene ribe. Upravo zbog toga i Hrvatska je posebno zainteresirana za uzgoj bijele ribe. Mi imao uzgajališta koja ujedno ima i najbolju cijenu. Danas je ukupna proizvodnja lubina i orade kreće se preko 4 tisuće tona. Prije 10 godina to je bilo samo 545 tona. Zato i ovo što je bilo govora u amandmanima, zainteresiranost da se u članku 16. doda da i uzgajalište spada u objekte koje ako su financirani po ovom zakonu ne smije otuđiti se prije zakonski određenog vremena značajno da se to naglasi jer posebno što očekujemo to je i dalje razvoj uzgoja ribe na Jadranu, a za svako uzgajalište sigurno potrebno je i postoji određena potreba donošenja i određenih odluka i da one nisu u nesuglasju sa turizmom. Prema tome uzgajalište jednom kad se napravi sigurno treba kao takvo i služiti najmanje kao što je i rečeno ovdje, a posebno ako su dobivena sredstva iz po ovome zakonu, najmanje 5 godina treba biti da se ne otuđuje, odnosno ne ukida ta proizvodnja. Jedno od pitanja koje sigurno i ovaj zakon će razrješavati to je pitanje vezano za slatkovodno ribarstvo koje ima veliki pad u proizvodnji od 1990. godine. Danas se ta proizvodnja ustalila na 4,5 tisuće tona slatkovodne ribe. Nekada je bila 11 tisuća tona. Smanjio se broj ribnjaka, prepolovile su se površine ribnjačarske i to je sigurno dovelo do određenih problema koji su vezani za proizvodnju slatkovodne ribe, a i u toj proizvodnji nekad smo bili izvoznici slatkovodne ribe. Međutim, nažalost izgleda u toj tranziciji ove zemlje Češka, Mađarska itd., brže su riješili neka pitanja i na taj način su i stvorili kvalitetniju proizvodnju koju na europsko tržište. Kod nas je ovako stanje rezultat još uvijek neriješenih mnogih problema od koje navodim pravne statuse ribnjaka. Ribnjaci još nisu pravno regulirani kao takovi, a također i određene visoke vodoprivredne naknade, neriješeni ekološki problemi, štete od ribojednih ptica, a i mnoge druge tehničke zastarjelosti. Upravo u ovom segmentu očekujemo od zakona da mjerama strukturne politike koji su sastavni dio nacionalnog strateškog plana članak 7. omogući slatkovodnom ribarstvu da dođe na proizvodnju koju naši slatkovodni resursi mogu ostvariti. Zato je potreba donošenja Nacionalnog strateškog plana i operativnog programa od sudbonosnog značaja ako želimo provoditi ovaj zakon. Pitanja, tko može dobiti potpore, koji su jasni kriteriji i kako će se njihovo trošenje kontrolirati, omogućit će da se slatkovodno ribarstvo dovede na stanje konkurentnosti kako u Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji. Člankom 17. i dodatkom 1. nisu ti uvjeti konkretizirani te zato uvjete za financiranje mjera strukturne potpore te načine njihove provedbe, koje ministar propisuje pravilnikom treba i ovim zakonom odrediti rokom, koji sada nije određen u tom. Također dio zakona vezan za uređenje tržišta proizvoda ribarstva svakako bi trebao spriječiti da imamo nedostatnost proizvodnje ribe za domaće tržište. Mi znademo da obično u kontinentalnim krajevima za vjerske blagdane, Badnjak, riba se malte ne potroši i poslije je nama. Ali i nedostatak marketinške koncepcije, siromaštva asortimana, relativno visoke cijene uzrokovane niskom proizvodnjom i visokim fiksnim troškovima. Zato i zaštitne mjere pri uvozu i izvozu proizvoda ribarstva moraju biti u funkciji očuvanja ove proizvodnje koja se zasniva na prirodnim resursima. I na kraju, ova institucionalna potpora za provođenje zakona je značajan čimbenik. Sve subjekte treba razvijati, pa i savjetodavnu službu o kojoj sam govorio i vezano oko Zakona o poljoprivredi. I mislim da nije dobro da je samo ministar taj koji može odrediti tko radi taj posao. Na kraju, ovaj zakon klub SDP-a podržava u nadi da će amandmani odbora se podržati i ugraditi u zakon. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Dragan Kovačević. Izvolite. Naime, ja se apsolutno slažem sa kolegom Bodakošom, dakle da su veliki problemi u aqua kulturi i ribnjačarstvu itd. No, onaj podatak da Hrvatska proizvodi 4 tisuće tona, tona, nije točan. Točan je podatak zaključno 2008. da proizvodimo 5 tisuća i 200 tona konzumne ribe i 2 tisuća tona godišnje mlađi, što znači negdje oko 7 tisuća Hvala. U ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege Ovim zakonom propisuju se opći uvjeti, ciljevi, mjere i načini ostvarivanja potpora u okviru strukturne politike i potpora u posebnom statusu, te mjere uređenja tržišta. Za stjecanje punopravnog članstava u Europskoj uniji potrebno je uskladiti mehanizme ribarstvene politike Republike Hrvatske u svim segmentima s odredbama zajedničke ribarstvene politike, pa tako i u segmentu koji je predmet ovoga zakona. Struktura politika, potpore u posebnom statusu i uređenju tržišta, te se njegove odredbe podjednako odnose i na morsko i slatkovodno ribarstvo. Premda gospodarenje resursima čini okosnicu svake ribarstvene politike, sadašnji pravni okvir, Zakon o morskom i Zakon o slatkovodnom ribarstvu ne sadržava naprijed navedeno. Zakon definira 4 područja prioriteta za investicije u strukturnoj politici, prilagodba ribarske flote, razvoj aqua kulture, gospodarskog ribolova na slatkim vodama, prerade i marketing proizvoda ribarstva, projekti od zajedničkog interesa i održivi razvitak ribarskih zajednica i područja koje ovisi o ribarstvu i mjere koje se mogu financirati unutar ovih područja prioriteta. Odredbama ovoga zakona propisana i dodjela, potpora od strane jedine lokalne, područne i regionalne samouprave. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja biti će jedino tijelo odgovorno prema Europskoj komisiji za izvještavanje o svim vrstama potpora te o zakonitosti njihove dodjele. Jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave moći će dodijeliti potpore, ali uz prethodnu suglasnost i odobrenje ministarstva. Također za učinkovitu i kvalitetnu provedbu zakona, nužna je uspostava institucionalne podrške koja se odnosi na djelovanje tijela državne uprave, jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave, znanstvenih i stručnih institucija, ustanova za pružanje usluga u ribarstvu, komora, te različitog oblika stručnog i interesu povezivanja u području ribarstva. Posebna važnost dana je sagledanoj djelatnosti, kao okosnici same provedbe zakona vezane uz pružanja usluga, informiranja, savjetovanja korisnika. Tijekom zadnjih nekoliko godina izvršena su značajna ulaganja u sektoru ribarstva, no nažalost još uvijek se ne može reći da je ova djelatnost u Republici Hrvatskoj dosegnula razinu na kojoj razinu na kojoj može učinkovito konkurirati susjednim zemljama ili jedinstvenom tržištu Europske unije. Najznačajnije investicije do sada su bile usmjerene ka obnovi i modernizaciji flote, gdje vjerujem da je dosta napravljeno i da danas imamo flotu koja je barem u nekim segmentima suvremena i sposobna ravnomjerno u ribolovu, tunolovu i ulovu male plave ribe. No postoji čitav niz drugih elemenata poput modernizacije ostalog dijela ribolovne flote, izgradnje ribarske infrastrukture na kopnu, prerade i uzgoja u kojima treba osmisliti mehanizme u kojima će se sektor financirati i omogućiti njegovu konsolidaciju i razvoj. Ciljevi mjera strukturne politike su jačanje konkurentnosti sektora, unaprjeđenje fizičke i socijalne infrastrukture sektora ribarstva, unapređenje proizvodnih kapaciteta u uzgoju i riboprerađivačkoj industriji, očuvanju ribarskih zajednica i zaštite okoliša. Zakonom je stvoren okvir za donošenje strateških dokumenata potrebnih za provedbu mjera strukturne potpore, nacionalni i strateški plan razvoja ribarstva i operativni program. Nacionalnim i strateškim planom utvrđuju se prioriteti i ciljevi razvoja ribarstva, dok se operativnim programom utvrđuju mjere za dostizanje identificiranih ... i ciljeva koji će se financirati iz Europskog fonda za ribarstvo. Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta sadrži odredbe koje omogućuju financiranje niza investicija i projekata kako kroz mjere strukturne politike, tako i kroz potpore u posebnom statusu. To su u biti državne potpore iz isključivo nacionalnih sredstava koje smo mi tako nazvali kako bi bilo prihvatljivije za Europsku uniju i moći će se isplaćivati po dosta blažoj proceduri. Jer važno je znati da s ulaskom u Europsku uniju sektor ribarstva ostaje kompletno bez mogućnosti isplate poticaja po količinama proizvoda. Potrebno je što je moguće ranije krenuti u njihovu provedbu kako bi hrvatski sektor ribarstva bio pripremljen na uvjete poslovanja na jedinstvenom tržištu EU. Već nekoliko sam puta čuo kako se na Jadranu ostvaruju ulovi koji se nemaju gdje iskrcati ili skladištiti. Nemamo ribarskih luka te iskrcajna mjesta, te izgradnja hladnjača za skladištenje ribe apsolutni su prioriteti, a ovim se zakonom predviđa upravo njihovo financiranje. Dosada u Republici Hrvatskoj nisu postojali mehanizmi uređenja tržišta u ribarstvu sukladno pravnoj stečevini Podmireno uređenog tržišta u ribarstvu obuhvaćeni su tržišni standardi za određene proizvode ribarstva, udruživanje u ribarstvu, cijene i intervencije, obavješćivanje potrošača, te trgovina sa drugim zemljama carinske kvote i potvrde suglasnosti. Zakon o strukturnoj potpori u uređenje tržišta u ribarstvu svojim odredbama uspostavlja tržišno organizirani sektor, te prepoznaje mjesto i ulogu udruženja u ribarstvu. koje još nisu uspostavljene i ribarske zadruge, čiji broj se stalno povećava, mogu zadržati svoj oblik i imati jednako značajno mjesto u definiranju ponude i potražnje, što je jedna od značajnih uloga udruženja. Također, za učinkovitu i kvalitetnu provedbu zakona nužna je i uspostava institucionalne podrške. Ovo prije svega znači veće mjesto i uloga lokalne i regionalne samouprave. U velikom broju slučajeva odluke o lokalnom razvoju donose se na lokalnoj razini, a taj mehanizam nije prepoznat u pravnom okviru. Ovim se zakonom, između ostalog, regulira i to pitanje. Za uspješnu provedbu mehanizma sufinanciranja sredstava iz zajedničkih fondova Europske unije potrebno je ustrojiti odgovarajuće administrativne strukture i osnažiti postojeće kapacitete, što se konkretno odnosi na uspostavu funkcija uprave direkcije tijela za potvrđivanje i tijela za reviziju. Bez adekvatnog ustroja i uspostave odgovarajuće administrativne strukture nije niti moguće koristiti predviđena financijska sredstva. Upravna direkcija bit će odgovorna za izradu strateških dokumenata i financiranje, a ostala tijela imaju funkciju potvrđivanja troškova i revizije. Obzirom da stupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije samo za sektor ribarstva postoji poseban fond iz kojeg se mogu financirati različiti projekti i mjere, pravovremena prilagodba sustava i uspostava svih potrebnih mehanizama apsolutni je prioritet. Provedbom ovoga zakona omogućit ćemo već od početka iduće godine prelazni period navikavanja kako bismo danom stupanja u članstvo zaista mogli koristiti i mogućnost sufinanciranja koju pruža i zajednica. Zakon uređuje i pitanje potpora u posebnom statusu te je propisan niz različitih mjera obuhvaćenih kroz ovaj vid potpora. stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju ove potpore će se moći dodjeljivati, a sufinanciranje se vrši iz sredstava Europske unije. Kako sadašnji sustav potpora u ribarstvu stupanjem Republike Hrvatske u članstvo Europske unije nužno mora doživjeti izmjene, to će prilagodbe ostvarene u pretpristupnom razdoblju te što skorija uspostava ovoga sustava olakšati situaciju u gospodarstvu i omogućiti pozicioniranje hrvatskih ribara i proizvođača u ribarstvu, uz konkurentno poslovanje u okruženju jedinstvenog tržišta Europske unije. Mislim da je vrijeme da se kvalitetno pripremimo i za taj dio. Stoga će Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati ovaj prijedlog zakona. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala. Naime, treba uvodno reći da kod svih prilagodbi u području poljoprivrede Republika Hrvatska ima ključni problem ili možemo reći raskorak u odnosu na Europsku uniju zbog činjenice da je Europska unija prehrambena velesila, dakle velesila u proizvodnji hrane, da bilježi visoke suficite, dok s druge strane Republika Hrvatska je uvoznik hrane i deficitarna u najvećem dijelu proizvodnje. upravo smo o tom raskolu govorili i oko Zakona o poljoprivredi, dakle da smo imali 8 godina unazad u kojima smo morali stalno, kontinuirano povećavati potpore kako bi, i to posebno ove proizvodne potpore, dok je s druge strane Europska unija smanjivala te potpore, odnosno iz ovih izravnih većina ih je preusmjerena u horizontalne. Ali jasno, bila je namjera povećati proizvodnju, dohodak, konkurentnost. sada u ovoj fazi, kao što je i pitanje sa ribarstvom, treba jasno ići na treniranje sustava, na prilagodbu sustava jer dolazimo u fazu kada ćemo morati povlačiti sredstva iz fondova Europske unije po jasno zacrtanim pravilima. I u ovom samom zakonu i donošenje ovog zakona i Operativni program i Nacionalna strategija su upravo preduvjeti da bi se moglo participirati u sredstvima Hrvatska u ovom pretpristupnom razdoblju nema puno prostora niti mogućnosti odgađanja prilagodbe, jer bi u budućnosti, posebice pri ulasku u Europsku uniju, bilo kakva zadrška ili odgađanje proizvelo ogromne probleme, ali i financijske štete. Zato će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj zakon. Naime, treba isto tako kazati da zajednička ribarska politika Europske unije kojom se prilagođavamo donošenjem i usvajanjem ovoga zakona, dakle ona je svoje promjene doživjela 2002. godine, došlo je do reformi, došlo je do zaokreta. A jedan od najvažnijih razloga bio je da se 88% ribljeg fonda izlovljava preko mjere u dakle postoji taj nesrazmjer ribarske flote Europske unije i ribljeg bogatstva. Ugrožene su pojedine vrste i isto tako htjelo se ići u smjer dugoročne opstojnosti ribarskog sektora, dakle održivoga ribarstva i održivog iskorištavanja živih morskih bogatstava. Kakav je bio zaokret u toj politici, dakle sastoji se u zabrani davanja javnih potpora izgradnji ribarske flote, uvođenja mjera ciljanih na smanjenje broja ribarskih brodova i ribolovnog napora i zapravo bio je cilj dovesti ribarsku flotu zajednice na razini primjerenu raspoloživim morskih bogatstvima za koje smo već kazali da su bitno već ugroženi. Dakle, i ove direktive i uredbe s kojima se usklađujemo rezultat su zaokreta u zajedničkoj ribarskoj politici Europske unije. Isto tako treba kazati da se i u ovom trenutku vode žestoke rasprave na razini Europske unije između pojedinih zemalja. Zemlje članice se slažu da status quo nije održiv, posebice zbog ugroženosti ribljeg fonda, no dogovor o smanjivanju nacionalnih kvota još nije do kraja postignut prije svega jer su vlade, unatoč činjenici da ribarstvo čini samo jedan mali dio bruto društvenog proizvoda, vlade su svjesne da sektor ribarstva drži dosta radnih mjesta. I Hrvatska zato u ovom sektoru treba voditi mudru nacionalnu politiku, također isto ne iz razloga što ribarstvo zauzima nekakav veliki udio u bruto društvenom proizvodu, dakle tek do 1%, već iz razloga jer je u toj proizvodnji u toj proizvodnji uključen veliki broj stanovništva, a u nekim dijelovima je to ribarstvo i način života i jamac biološke opstojnosti, posebice ako govorimo o priobalju i o otocima. Danas se gospodarskim ribarstvom u Republici Hrvatskoj bavi 3740 ribara i malim ribolovom 13 tisuća Treba isto kazati da su zadnjih godina napravljeni određeni pomaci u ribarstvu. U 2008. godini ukupan ulov hrvatskog morskog ribarstva se povećao za 22,3%. U odnosu na 2007. godinu iznosio je preko 49 Trend je uzlazan, treba reći to, još od 2003. godine otkada se taj ulov povećao za 70%. No unatoč iznesenim podacima i unatoč svim poticajnim mjerama koje je provela Vlada Republike Hrvatske, dakle i što se tiče napora i sredstava koja su uložena i na obnovi izgradnje naše ribarske flote uz mjere oko ribarskih tržnica, zemljišne politike kojima se osigurao bolji pravni status slatkovodnih ribnjaka, odnosno društava koje se bave tom djelatnošću. Treba jasno reći da naša ribarska flota u odnosu na okružje nije konkurentna. Ulov i uzgoj i u mari i aqua kulturi nije dostatan pa ni za podmirenje vlastitih potpora. Imamo puno veći potencijal nego što ga koristimo za razliku od naših susjeda, a naši ribari nisu dobro organizirani. Industrijska prerada ribe, potrošnja ribe u Republici Hrvatskoj, bolja organizacija tržišta, izgradnja luka iskrcajnih mjesta problemi su za čije će rješavanje svakako doprinijeti i ovaj zakon. Dakle, posebice u stvaranju efikasnijih pretpostavki potrebno je što moguće i što ranije krenuti u njihovu provedbu kako bi se sektor ribarstva što bolje pripremio za Europsku uniju. Organizacija tržišta i uloga udruženja proizvođača ima posebnu važnost u ovom zakonu, ali na neki način to bi mogla biti i kritična točka. Uzmimo samo jednu tezu iz prijedloga zakona, ja ću je citirati. unije kao osnovni mehanizam provođenja tržišne politike u ribarstvu definira organizacije proizvođača koje nisu identične ni svojim ustrojem, ni svojim načinom rada trenutno postojećim ribarskim zadrugama. Organizacije proizvođača kao osnovni zadatak imaju izravno upravljanje resursima s ciljem stabiliziranja ponude i potražnje na tržištu, te svojim planovima rada one samostalno, dakle sukladno zakonu donose pravila o načinu i količini ulova svojih članova. Ovime se postiže stabilizacija cijena i osigurava bolji položaj članova organizacije na tržištu. Za potrebe regulacije tržišta ZERP propisuje i cjenovnu politiku koja se provodi isključivo kroz organizacije proizvođača. odrađivati praćenje izlovnih kvota kao dio tržišnog mehanizma ponude i potražnje, da će provoditi cjenovnu politiku je iznimno zahtjevan posao i ogroman napor morat će biti uložen upravo za organiziranje i osposobljavanje ribarskih udruga. Dakle, oni doista ovim zakonom dobivaju velike i ovlasti, ali i velike obveze i mislim da će tu stvarno trebati uložiti dodatni i snažni napor da bi se one organizirale i da bi mogle provoditi taj posao. Zbog toga je smatramo i važan segment zakona i obuka korisnika i uloga Hrvatskog zavoda za poljoprivredno-savjetodavnu službu. Sigurno je da će usvajanjem ovog zakona i tržište ribom, potpori ribarstvu, monitoring i zaštita ribljih bogatstava postati jedan integrirani mehanizam kojim ćemo kao država moći efikasnije upravljati ovim sektorom. Važno je još jednom naglasiti da je u priređivanju ovog zakona, u njegovoj pripremi dakle da su sudjelovale i sve cehovske udruge o Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore. Također, vezano za ovaj zakon važno je napomenuti da je preduvjet dobivanja sredstava od usvajanje nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva i operativnog programa. Te dokumente treba usvojiti do sredine sljedeće godine, a preduvjet da bi se o njima uopće moglo raspravljati, da bi ih se moglo donijeti je usvajanje ovog zakona. Prema tome, usvajanje ovog zakona kada gledamo u nekakvom kontinuitetu i nekakvoj vezi znači preduvjet je za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Oba ta dokumenta se pregovaraju, znači sa Europskom komisijom i kao što smo svojevremeno radili u sklopu SAPARD plana definiraju se područja za sufinanciranje u području ribarstva. Ukoliko Europska komisija ne bi potvrdila ove dokumente koji proizlaze iz ovog zakona, odnosno ukoliko ne bi usvojili i ovaj zakon kao preduvjet ne bi mogli povlačiti sredstva Europske unije. Zato s obzirom na sve navedeno klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona i uvjereni smo da je to i značajan doprinos jačanju i konkurentnosti ribarskoga sektora. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** U ime Kluba zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Ono što je interesantno recimo u ovome zakonu ili Prijedlogu zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu je to što se na strani trećoj gdje se govori o ocjenama potrebnih sredstava za provođenje zakona doslovce kaže da za provedbu ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva. No, kaže se za njegovu će provedbu biti potrebno na odgovarajući način strukturirati raspodjelu sredstava u okviru Državnog proračuna za 2010. godinu unutar razdjela nadležnog ministarstva. S druge strane gledam stranu 14. potpore u posebnom statusu, članak 33. i ovdje je nabrojano nekih 25 različitih potpora, pa se tako kaže da potpore u posebnom statusu obuhvaćaju: potpore namijenjene zaštiti okoliša, potpore namijenjene istraživanju, razvoju i inovacijama, potpore namijenjene spašavanju restrukturiranju tvrtki u poteškoćama, potpore namijenjene malom, srednjem gospodarstvu, potpore zapošljavanju, potpore izobrazbi, potpore namijenjene uslugama općeg ekonomskog interesa, potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s neuobičajeno niskim životnim standardom, potpore koje potiču gospodarski razvoj područja posebne državne skrbi, potpore male vrijednosti, potpore usmjerene poticaju udruživanja u ribarstvu, potpore osiguranju od mogućih šteta u proizvodnji itd. itd. Znači, s jedne strane se kaže da nama nisu sredstva dodatna potrebna, a samo kada bi ovu, znači potpore investicijama u ribarske luke i iskrcajna mjesta, potpore za zaštite i razvoj vodene flore i faune, potpore zajedničkim aktivnostima, preradu, marketing, potpore slatkovodnom ribarstvu nabrajam, potpore za modifikaciju, prenamjenu ribarskih plovila itd. itd. Znači, kada bi se ovaj zakon dosljedno na neki način primjenjivao usuđujem se reći da ni sva sredstva za poljoprivredu u idućoj godini koja bi se usmjeravala recimo prema ribarstvu ne bi nam bila dostatna. E sad, s druge strane, država smanjuje potpore za poljoprivredu za nekih 600 milijuna kuna u proračunu za 2010. godinu. Potpore recimo za brodogradnju, za poljoprivredu i industriju iznose u 2009. negdje oko 10 milijardi kuna, a ovdje ste nam u obrazloženju ovog zakonskog prijedloga kaže da to de facto ne košta. Samo brodogradnja i samo poljoprivreda zajedno recimo od države ove godine dobijaju ili će dobiti oko 8,3 milijarde kuna tih različitih potpora. Svaki zaposlen građanin u Republici Hrvatskoj za potpore u pojedinim djelatnostima na godišnjoj razini izdvaja oko 6 tisuća kuna. i 500 tisuća zaposlenih, svaki izdvaja oko 6 tisuća kuna za potpore. Svaki zaposlen građanin Republike Hrvatske koji radi recimo u brodogradnji, po osnovu potpora na godišnjoj razini dobija 227 tisuća 488 kuna. Svaki zaposlen radnik u poljoprivredi, znači

ogromne, gotovo frustrirajuće brojke apsolutno sam protiv stečaja, prije svega škverova jer bi taj stečaj bio skuplji od sanacije i on se mora naprosto izbjeći jer bi to moglo potom cijelu državu odvesti odvesti u bankrot. Ali pustimo sada brodogradnju, da se vratimo na poljoprivredu, da se vratimo na to ribarstvo. Ribarstvo zasigurno može i ono bi trebalo biti jedna od izuzetnih djelatnosti Republike Hrvatske. Mi smo tu negdje recimo kod izvoza riba, kao recimo pri izvozu pšenice u Republici Hrvatskoj, a vidimo s druge strane da se toj djelatnosti riboprerađivačke industrije poklanja neusporedivo manji značaj. Mi mu kao onako, kao da se ga naprosto klonimo. Zašto? Zato što, usuđujem se reći, da je ribarski lobi nije dovoljno zastupljen u Vladi ili nije bio dovoljno zastupljen pri našim vladama, ali bez da tu granu na neki način potpomažemo. Na kraju nama se lako može dogoditi da ćemo ostati i bez samoga ribarstva. Da se tome ne bi trebalo previše čuditi, da mi eto kad smo uništili toliko toga, i gotovo ostali bez jadranske orijentacije, zašto bi se uopće trebali čuditi ako ostanemo i bez ribarstva. Uništili smo brodogradnju, ili smo na dobrom putu, uništili smo linijske brodare. Dovoljno je spomenuti "Croatia line". Uništili smo gotovo svu industriju uz našu obalu. Dovoljno je spomenuti da je jedna Dalmacija gotovo ostala bez industrije, bez 100 hiljada radnih mjesta u toj industriji. Jedino Istra ima danas negdje oko 25 tisuća više radnika zaposlenih no što je imala '90. godine. Uništili smo, da riboprerađivače, hoteli su nam zapušteni, možda rade ona dva, tri mjeseca uz sezonu. I eto na to se svela naša jadranska orijentacija. E sad što je sa tim tržištem Da će se sve preko noći promijeniti, ja jednostavno u tu priču ne mogu vjerovati. Npr. Istra, Primorsko-goranska županija imaju dvije veletržnice riba, ali to jednostavno ne funkcionira. Ne mogu točno sada reći napamet koliko smo uložili u tu veletržnicu u Poreču, da li je to bilo 3, 4, 5 milijuna eura, ne znam sad napamet, ali znam da jednostavno ta investicija, neću reći da je upitnog karaktera, ali ne funkcionira u svoj svojoj punini kako je to slučaj recimo na zapadnoj obali obali Jadranskog mora u susjednoj Italiji. Kod naših ribara sve se manje-više svodi, apsolutno to poštujem, na borbu za plavi dizel, ovo recimo te veletržnice, doista bi to trebalo urediti da naši ribari ne dožive ono što vrlo lako mogu u godini pred pred nama doživjeti naši brodograditelji. Ribari s jedne strane, svi su o tome govorili, traže veletržnice, a potom ih se klone i ja mislim da će se neka vremena naprosto promijeniti i da će se ta siva ekonomija i na tom području u dogledno vrijeme morati izbjegavati. Tu ribarsku, ne znam, industriju čuli smo od prijašnjih govornika, potpomagat će Europska unija, ali pitanje je koliko će stvarno i da li će uopće poticati ribarstvo. Iako ja kažem sve što Hrvatska dobija od Europske unije, već je Europa iz Hrvatske uzela. Kako? Prodali smo banke, 93% je u njihovom vlasništvu. Oni su ove godine povukli ili će povući dobiti iz tih banaka, koliko su te iste banke platili koncem 90-ih godina. THT, ista priča. Prošle godine povukli su dobit od nekih 2,8 milijardi kuna, a tamo krajem 90-ih godina cijeli sustav su kupili Njemci za manje od tih 2,8 milijuna kuna. Ista priča je sa INA-om. Vidjet ćemo kako će se nakon ove intervencije predsjednika država sve to rasplesti, ali o tome drugom prilikom. Jasno je da kada govorimo o ovom ribarstvu, ne mislim samo na jadransko ribarstvo. Jasno je da je ovdje riječ i o slatkovodnom. Čuli smo da pred nekoliko godina, imali smo proizvodnju 11 tisuća tona. Danas je to svedeno na nekih 5 tisuća 200 tuna plus 2 tisuće tona mlađi. Na Jadranu su brojke, ja bih se usudio reći u usporedbi sa godinama prije '90. još i gore. Naš izlov permanentno pada, učešće na stranim tržištima također. Talijanski ulov, pa ponajčešće u našem dijelu Jadrana sve više raste. Sutra kada Slovenci dobe onih 150 kvadratnih kilometara uz zapadnu obalu Istre, odnosno kada se onaj "dimnik" pretvori u otvorene vode, mislim da će se i ovdje kod nas u Istri situacija također pogoršati. Sve u svemu, samo da citiram ovaj članak 6. na strani šestoj, gdje se kaže da ciljevi strukturne politike u ribarstvu su omogućavali gospodarske, ekološke, socijalne održivosti cjelokupnog cjelokupnog sektora ribarstva kroz provođenje i financiranje mjera sukladno strateškim dokumentima i posebnim zakonima, omogućavanje primjerenog životnog standarda svih subjekata u ribarstvu kako u dijelu primarne proizvodnje, tako u dijelu dodavanja vrijednosti prerade proizvodnog ribarstva, omogućavanje postizanja održive ravnoteže između raspoloživih resursa i ribolovnog kapaciteta, jačanje konkurentnosti sektora, poticanje jednake zastupljenosti i jednakosti spolova u sektoru. Ne znam šta ste se čak i toga dometnuli. Mislim da to sad je manje bitno. Ali dobro, ajde recimo da su te strateške odredbe iz ovog citiranog članka u redu. Ono što mene na neki način u ovo vrijeme bitno iako bi to bilo apsolutno logično je apostrofiranje lokalne samouprave. Doista lokalna samouprava, kada je riječ o ribarstvu, trebala bi prednjačiti, ali što će recimo ta lokalna samouprava činiti u ovom trenutku za ribarstvo ali ne samo ribarstvo, kada se otvoreno poručuje da bi najmanje jedna polovina općina, županija, u Republici Hrvatskoj trebalo zaključno možda sa 2012., 13. kada budu novi lokalni izbori, znači biti i ukinuto. Tko će ući danas u investicije kada se već unaprijed može reći da će neke jedinice lokalne samouprave biti ugašene, ako je tome tako onda bi tu već trebalo stvoriti te odnose da doista se sva gospodarska aktivnost tih subjekata ne zaustavi u periodu koji je pred nama jer ćemo u protivnom i kroz takvu jednu formu ugasiti ne samo mnoge investicije nego kroz njih i čitav niz radnih mjesta. Postavlja se pitanje što sutrašnjim ulaskom u Europsku što ćemo time dobiti kada je riječ o poticajima u ribarstvu, što će biti onda. MI smo apsolutno smo rekli nemamo dovoljan broj luka, nemamo dovoljan broj skladišta, nemamo dovoljan broj ribo prerađivača sve smo kao da smo se trudili, doveli u pitanje uništilo, zašto, da li je to nekome odgovaralo u datome trenutku, ja to ne mogu razumjeti, ali bez da stavimo pamet u glavu mislim da ćemo

uz našu obalu to je priča za sebe. Mi ako želimo štititi Jadran, nije dovoljno da ga štitimo samo prema onima koji upadaju u naš dio akvatorija, nego ga moramo zaštititi od pojedinaca koji na jedan nekorektan način usuđujem se reći zloupotrebljavaju svoju poziciju prekomjernim izlovom upravo u tim kanalima uz naše otoke i obalu. Jednostavno na to bi trebalo možda stavljati i naglasak. Ribarstvo sigurno može biti jedna bitna grana za Hrvatsku, istina je profesionalnih ribara ima svega 3000 ljudi, ali nemojmo sve gledati možda kroz radno mjesto, kroz onih 1% bruto-društvenog proizvoda, jer ako imamo 3000 profesionalnih ribara, imamo usuđujem se reći 100 tisuća ljudi koji se bave nekom vrstom malih ribara, kako to nazvati, jednom riječju to ribarstvo je dio našeg identiteta i bez obzira na krizu i sve ostalo mislim da taj naš Jadran trebamo zaštititi, a tim ljudima koji su ostavili dubokog traga u odnosu sa prirodom u ovo vrijeme treba pomoći. Što se tiče samog Zakona, mi ćemo ga poduprijeti ali još jedanput naglašavam da bez sredstava naprosto nema stvarne pomoći tržištu ribarstva u Republici Hrvatskoj.

gospodine državni tajniče sa suradnici, kolegice i kolege zastupnici. Evo sa našeg slavonskog gledišta, sa sjevera, dakle i istoka Hrvatske i Slavonije i Baranje, kada promatramo ovaj Prijedlog zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu s Konačnim prijedlogom zakona, onda mi je u ušima još uvijek neke ocjene naših ljudi, u Slavoniji, običnih ljudi koji kažu bilo bi dobro da mi poljoprivrednici se proglasimo ribarima, onda oni u „Đuri Đaković“ kažu bilo bi dobro da se „Đuro Đaković“ proglasi brodogradilištem onda bi bolje stajali. Kada ih pitam zbog čega to tako, onda kažu, vidite doktora, hektar kukuruza je ograničenje 150 litara plavog dizela, a u onom južnom dijelu Hrvatske nema ograničenja plavoga dizela za čamce, brodice i ostalo. I ne samo to, u našim ribnjacima, počevši od najbližega u Brodskom Stupniku, Sibinju, BEbrini, općine Trilj u Slavonskom brodu nekada najvećim ribnjacima u našoj državi, zatim kod Našica, zatim kod Okućana ribnjak, zatim u Čaglinu ribnjak, sve više raste šaš i trska a sve je manje izlova. Netko je ovdje rekao statistiku da je to 4,5 tisuće tona ribe u odnosu na 11 tisuća prije rata. Ovdje sam dobio i dopis u Hrvatski sabor mailom jednoga proizvođača ribe iz Slavonije, iz Čaglina koji ima svoje primjedbe koje ću ja pretočiti u amandmane, na ovaj Prijedlog zakona do kraja rasprave. Dakle, taj proizvođač a kada sam proučio sami Zakon i njegove članke, piše da je ovaj Prijedlog zakona jedno više zadovoljavanje forme u svrhu u svrhu nastavka pregovora sa Europskom unijom, nego što je jasan i precizan, dakle smatra ga nejasnim i nepreciznim. Kasnije ću obrazložiti zbog čega i obrazloženje postoji zbog čega. Što više, čak štoviše smatra se da se ovim Zakonom neće napraviti mnogo na području ribarstva, da će se njime najviše okoristiti radni posrednici, a najmanje će pomoći proizvođačima i krajnjim potrošačima. Znamo mi da Republika Hrvatska ima potrošnju ribe po glavi stanovnika među najnižim u Europi pa i u svijetu. Dakle, kada se radi o mjerama potpore razvoju aqua kultura, članak 12. ovoga smatra se da bi bilo dobro dati prioritet u uzgoju ribljeg mlađa autohtonih izvornih vrsta slatkovodne ribe dobivenih prirodnim mrijestom. O tome dakle u ovom, u svim ovim člancima, Prijedloga ovog zakona ne piše niti jedne riječi. radi se o davanju prioriteta u uzgoju ribljeg mlađa autohtonih izvornih vrsta slatkovodne ribe dobivenih prirodnim mrijestom. Za primjer je riblja vrsta linjak koja nije od neke velike tržišnog značaja jer ne dosegne veličinu koja bi bila značajna, ali je sa gledišta i stanovišta Slavonije autohtona slavonska vrsta ribe i vrlo konzumna, vrlo da kažem delikatesna. A o ovakvim stvarima u ovom prijedlogu zakona nema riječi pa ću to uložiti amandman, a temeljem dopisa, dakle jednoga malog proizvođača ribe u Slavoniji. Kod projekata od zajedničkog interesa, u članku 13. tako piše, potrebno je odrediti tko je mjerodavan da utvrdi koji su to projekti od zajedničkog interesa i kakvi su to projekti. Te … /Govornik se ne razumije./… u području slatkovodnog od onog u području morskog ribarstva, a kad se govori o zajedničkim akcijama onda je nejasno o kakvim to i čijim to akcijama se radi, zajedničkim akcijama. Dakle, nije definirano. Nadalje, smatra li se područjem i zajednicom ovisnom o ribarstvu u članku 14. samo priobalje te područje uz rijeke, jezera i ribnjake, kao što je navedeno u uvodnom dijelu prijedloga zakona? Dakle, oni koji imaju već postojeću proizvodnju, ili se tu ubrajaju i područja koja su pogodna za razvoj takvih djelatnosti iako trenutno takva djelatnost ne postoji? Jer ovakvim prijedlogom zapravo mi samo ozakonili i podržavali ona područja koja već imaju razvijenu ovu granu gospodarstva. Ali, želimo li mi razvijati i nadalje ribarstvo i u onim krajevima Hrvatske i mjestima, općinama, županijama u kojima to još trenutno nije razvijeno, ali postoje uvjeti? Postoje dobri uvjeti, prirodni, ekološki i svi ostali. Dakle, ovo su kažem zamjedbe, primjedbe jednoga da kažem maloga proizvođača ribe iz Slavonije i evo mislim da, ako dopustite državni tajniče, da imaju donekle temelja u ovim, da da su ta pitanja utemeljena na objektivnim okolnostima koja proizlaze iz članaka ovoga zakona. Članak 15. vezan je uz ostvarivanje potpore, potpora dakle za ribarstvo kaže da je nejasan i nepotpun što ostavlja ogroman prostor za malverzacije, zlouporabu. Kao i u svim drugim zakonima u kojima je predviđeno pravo na ostvarivanje nekakve potpore, a mi znamo o kakvim se zlouporabama radi u nekim drugim područjima. govorimo i o poljoprivredi i o nekim drugim gdje se mogu vrlo lako i gdje se otkriva svaki dan i znaju lokalni stanovnici kako se zlorabe potpore. Znaju osobe koje zlorabe te potpore i to uz blagoslov ili uz žmirenje inspekcija i nekih drugih nadležnih tijela u svezi toga. Zbog toga, evo samo još jedanput da se vratim, naime neki dan sam bio u jednoj našoj robnoj kući, velikom lancu, koji ima veliki lanac robnih kuća i kupio sam, nadajući se da je to naša sardina jer je velikim slovima napisano sardina, dakle nekakvih naših tvornica i kapaciteta koji su prepolovljeni ili desetkovani poslije rata, sardinu. Kad sam pogledao deklaraciju, već sam došao doma, vidim da je sardina proizvedena u Nišu. Dakle, Niška tvornica sardina, možete misliti Srbije i njenih morskih kapaciteta i ribarstva da se eto sardine proizvode u Nišu, a piše sirovina Republika Hrvatska, porijeklo sirovine. Mislim da ste i vi to sreli na našim policama naših robnih kuća i to naših domaćih robnih kuća, Dakle, ovi naši poljoprivrednici koji su mi evo i sugerirali pomalo i ovu raspravu i kada su govorili o ribarstvu i kada su govorili o plavom dizelu koji je neograničen u ovome dijelu, u ovome dijelu, da kažem plavome, a kada se radi o zelenoj brazdi onda je ograničen, recimo za kukuruz na 150 litara dizela po hektaru. Iako se ova njiva plava ne ore, ne kopa, ona se ne sije, ona se ne gnoji, ali je u odnosu na onaj gore zeleni dizel, dakle ovaj koji se upotrebljava u Slavoniji, Baranji i Srijemu, a uz ograničenje od 150 litara dizela Pa onda oni kažu, možda bismo mi isto se trebali proglasiti ribarima Panonskog mora koje ne postoji, a evo kažem i radnici "Đure Đakovića" predlažu da "Đuro" postane brodogradilište, može proizvoditi šajke za Savu, Dunav, može đunke za izvoz u Kinu itd. Možda se može preorijentirat i proizvodnja, ali to nije tema ovoga. Jadransko more, i ovdje je netko govorio o izlovljavanju, pa vidite koliko ja znam naše more, Mare nostrum Croaticum, i ono s druge strane, bliže talijanskoj obali, izlovljavali su i stari Grci i Rimljani i Turci i Mleci i Slovenci i tko sve ne, i opet postoji ribolov. Postoji 3 tisuće profesionalnih ribara u RH koji prema Kajinovim riječima bez obzira na zakonske odredbe, a bez investiranja i ulaganja i neće baš imati nekakve velike koristi od ovoga prijedloga zakona. Kako su i koliko su novaca da kažem ovako narodski rečeno ulupano u veletržnice ribe na obali našoj? Znam za Riječku koja zjapi prazna i za još neke druge. Kakve su rezultate polučile veletržnice ribe, a zapravo su u neku ruku trebale biti kapitalne investicije na Jadranskoj obali, na Hrvatskoj obali, u svezi upravo proizvodnje, prometa i svega ostaloga što se što se tiče ili glede ribarstva u RH. Nije toliko ZERP ograničavajući faktor ili čimbenik za našu proizvodnju ribe, za povećanje potrošnje ribe u RH, koliko su neke druge stvari. Rekao sam u uvodnoj riječi da ću uložiti amandmane u svezi onoga o čemu sam govorio u ovoj raspravi, pa ćemo onda vidjeti kao će državni tajnik i ministarstvo reagirati na te amandmane, tako da potporu ili podršku ovome zakonu ostavljam za kraj kod glasovanja. Još uvijek nisam siguran da li će klub HDSSB-a da li će podržati prijedlog zakona ili ne. Hvala lijepo. Hvala. Objavljujem da je u 10,53 prošlo vrijeme za prijavu rasprave od 10 minuta. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, predstavnici predlagača, Vlade, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke će podržati ovaj prijedlog zakona. Prvi i osnovi razlog zašto i zbog čega, a to je zakon koji se usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Ali ono što je posebno važno, jedan od vrlo važnih zakona u stvaranju ukupne infrastrukture, da bi se sredstva koja će nam biti na raspolaganju, unije da bi uopće mogli koristiti da bi naša svih koji su uključeni u gospodarsku djelatnost ribarstva, bez obzira da li je slatkovodno ili morsko da bi mogli koristiti pozitivne prednosti koje nam se otvaraju ulaskom u Europsku uniju. O samom ribarstvu načelno želim reći samo dvije stvari. A s tim da sasvim sigurno u smislu komparativne prednosti ima ih čitav niz. A to je prvo, da je neto devizno pozitivna, znači ima veći izvoz nego uvoz, jedna od vrlo rijetkih gospodarskih grana i slatkovodno i morsko, da naš sektor ribarstva ima snažan potencijal u svojim komparativnim prednostima, prije svega zbog ekološke kvalitete mora, rijeka, ostalih slatkih voda. I da li ćemo tu komparativnu prednost pametno iskoristiti u vremenu pred nama, to ovisi isključivo o nama. A da bismo to mogli iskoristiti između ostalog i ova sredstva koja su nam data kao potencijal, da li ćemo ta sredstva uspjeti iskoristiti, u što osobno sumnjam, ali to ćemo malo kasnije. Naime, Europa ima svoju zajedničku ribarsku politiku još od 1992. godine. Jednu snažnu reformu su imali '83. i zadnja reforma koju je Europa napravila je bila 2002. godine. Mi reforme u ribarstvu imali smo svake godine, pa gotovo ovisno o tome kako je koja vlast došla ili kako je koji ministar sjeo u ministarsku stolicu resornog ministarstva ili kada je eventualno voda došla do grla ribarima, pa bi se onda malo snažnije uzburkala javnost. Radile bi se određene mjere, ali generalno ponavljam, Europa je svoju reformu napravila 2002. godine. Mi našu reformu radimo tek sada. Ovo je prvi sada zakon u nizu, prvi zakon u nizu kada govorimo o ribarstvu, prvi zakon u nizu, a ima ih još koje trebamo donijeti, koji daje mogućnost da našu ribarsku politiku, tu gospodarsku granu da da njoj omogućimo njoj ono što je napravimo onu reformu koju je Europa napravila još 2002. godine. Ja želim podsjetiti da smo svih ovih godina imali razno razne dvojbe. ZERP, donijeli smo ga, nacionalno važan i zbog pitanja zbog pitanja nacionalne važnosti, odustali smo od njega. Ali to je manje važno. Daleko važnije i tu je bio stav kluba Hrvatske narodne stranke i ja moram podsjetiti i ja želim podsjetiti i onda smo govorili kada se donosio ZERP da nije poanta priče u ZERP-u nego je poanta priče da li smo stvorili infrastrukturu koja će ribarima omogućiti da obnove svoje tehnološke kapacitete. I onda smo u zaključak i Hrvatski sabor u ime prijedloga Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke, Hrvatski sabor usvojio zaključak i dali smo rokove u kojim rokovima će resorno ministarstvo i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo mora u svojim proračunskim pozicijama osigurati sredstva strogo namjenska za obnovu ribarske flote, za obnovu tehnoloških kapaciteta. To se nije dogodilo. Zaključak je prihvaćen, bilo je niz proračuna kasnije, međutim ni u jednom proračunu se ta priča nije desila. E to nije dobro. E to nije dobro. Da ne nabrajam snažne znanstvene rasprave oko dužine broda, broja kada govorimo o slatkovodnom ribarstvu, ribojedne ptice, visoke vodne naknade, tehnologija itd. Evo čitav niz problema koji prate tu gospodarsku granu koja ima komparativne prednosti, posebno one ekološke, ekološkog nazivnika i pozitivan neto devizni priliv. Međutim, imamo to što imamo i činjenica je činjenica je da na području poljoprivrede od kada su objavljeni, a to je zadnjih 6 mjeseci otprilike, od kada su objavljeni uopće dimenzija financijske omotnice kao izvjesna, da mi u Hrvatskom saboru čitav niz zakona mijenjamo, čitav niz zakona mijenjamo, da bismo stvorili potrebnu infrastrukturu i da bismo 2012., trinaeste mogli ta sredstva koristiti. To samo govori da jednostavno o tom problemu poljoprivrede do sada se nije ozbiljno, a ribarstvo je dio tog gospodarskog sektora, da se tom poslu nije odgovorno pristupilo, nije se radilo. Često puta se politiziralo, često puta su se kupovali i političke podobnosti i politička podrška, često puta se troši državni novac. I želim podsjetiti na SAPARD želim podsjetiti na SAPARD i iskorištenju SAPARD-a, želim podsjetiti da smo kroz kapitalne potpore financirali isto ono što smo imali sredstva vani. Vanjska sredstva nismo iskoristili, a domaća jesu. Prema tome, bojim se da bi se nešto slično moglo desiti i ovdje i ovom prostoru, budući da mi ovaj zakon ćemo usvojiti i nadam se jednoglasno svi zajedno. Jer definitivno svi zajedno smo svjesni da je nešto što je nužno potrebno i kao infrastruktura jednoj važnoj gospodarskoj grani, ali isto tako ovaj zakon stupa na snagu 1. 1. 2010. Vlada donosi nacionalni strateški plan do 1. 1. 2010. znači 10 mjeseci. Vlada donosi nacionalni strateški plan. A Operativni program koji bi trebao provoditi Nacionalni strateški plan Vlada će donijeti najkasnije tri mjeseca prije stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Mislim da ta tri datuma dovoljno govore o narodni rečeno cajtnotu, nečinjenju do sada i potrebi hitne reakcije, a da bi se stvorili uvjeti da 2012. možemo povući dio od raspoloživih 23 milijuna eura za ribarstvo, 2013. 30,7 milijuna raspoloživih u potencijalu ili ukupno u dvije godine 53 milijuna. Naša realnost je prema, procjeni ljudi koji se bave ovim, negdje oko 20 milijuna, znači duplo manja, 50%. Osobno mislim i mi u klubu Hrvatske narodne stranke smo gotovo sigurni ako bude 20% bit će izuzetno dobro,

Nacionalni strateški plan i Operativni program. I mislim i tu je naša glavna primjedba, nas u klubu Hrvatske narodne stranke da su ovi rokovi predimenzionirani jer u čitavoj toj priči o kojoj mi danas govorimo, govorimo o zakonodavstvu, govorimo o zakonodavnoj podlozi, a gdje su u svemu tome i ribari, oni koji će to koristiti. Koliko su se pripremili, da li su se pripremili, temeljem čega su se pripremili. Da li ribari danas mogu razmišljati o povlačenju 20 milijuna, 23 milijuna eura raspoloživih u 2012. godini kad ćemo mi tek koncem 2010. imati strateški i operativni plan, a operativni program provođenje tri mjeseca prije našeg ulaska u Europsku uniju. Ja shvaćam da su ti rokovi definirani i u pregovaračkom procesu, ali želim osobno naglasiti i to na činjenicu na koju smo mi u klubu Hrvatske narodne stranke uvijek upozoravali, a to je da kasnimo, da kasnimo sa konkretnim zakonodavstvom koje će omogućiti onaj potencijal kojega nam Europska unija daje, a u međuvremenu smo se bavili kojekakvim i raznoraznim politikantskim pitanjima i zbunjivali jadne ribare, zbunjivali sve oni koji rade u ovom području. Ne samo u ovom području, i u ostalim djelatnostima. Činjenica je da u u kompletnom poljoprivrednom sektoru rade se snažne promjene u smislu potpore, u smislu utvrđivanja kriterija prava na potpore i čitav niz svega toga. I ono što je najtragičnije u svemu tome, dobijemo jedan Zakon o poljoprivredi i nažalost vladajuća većina ga je usvojila, a kojim zakonom će se hrvatska javnost izvještavati kroz ono "zeleno izvješće" putem "Narodnih novina". Mislim da je to vrijeđanje zdrave pameti i logike ljudi i mislim da to nije dobro i upravo zbog takvog odnosa i sad jesmo u ovoj ribarskoj politici u cajtnotu. Prema tome, da ne duljimo, klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj prijedlog zakona. Klub Hrvatske narodne stranke upozorava i ministarstvo i Vladu da ovi preostali dokumenti koji su nužni i koji su dio cjelokupne infrastrukture potrebne da bi naši ribari mogli povlačiti ona sredstva koja u potencijalu su definirana, a koja su ponavljam 54 milijuna eura u dvije godine, dvije godine, da te dokumente Vlada što prije uputi na Sabor i da Sabor može to verificirati, da stvorimo, da u međuvremenu i educiramo i one koji će koristiti te potpore u sektoru ribarstva, da ih educiramo o mogućnostima. A kako i na koji način će se kasnije to sve u praksi odvijati to je vrlo teško reći, ali ponavljam, zbog odgovornosti prema sektoru ribarstva s jedne strane, zbog odgovornosti prema sredstvima koja nam se nude, na području ribarstva to je 53 milijuna s druge strane i kompletnoj poljoprivredi. Pazite, u kompletnoj poljoprivredi nama je u potencijalu za dvije godina 680 milijuna. U ovom trenutku prema svim matematikama mi imamo apsorpcijsku moć za 200 milijuna eura manje. Sumnjam da smo mi to u stanju u dvije godine nadoknaditi, čisto sumnjam. Danas govorimo praktički 15 minuta prije 12 o jednom zakonskom tekstu kojega smo trebali davno prije donijeti, a nužno nam je potreban. Uskoro ćemo isto imati jedno područje, to je regionalni razvoj, Zakon o regionalnoj razvoju koji je na raspravi, koji definitivno onemogućava bilo kako onemogućava bilo kako suštinski regionalni razvoj. Prema tome, mislim da ta neodgovornost takve vrste podijeljenih ljudi u Vladi koja su dokazana u Ministarstvu poljoprivrede, a sad u regionalnom razvoju, mislim da je preveliki ceh kojega plaćaju hrvatski birači. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvažena kolegica Nevenka Marinović. Izvolite, kolegice. Hvala, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Evo, kad govorimo o Zakonu o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu želim najprije kratko predstaviti ovaj segment i to kroz pregled djelatnosti morskog ribarstva i ekonomske pokazatelje ribarstva u Zadarskoj županiji i u Republici Hrvatskoj. Morsko ribarstvo u Hrvatskoj se provodi na 34 tisuće kilometara kvadratnih teritorijalnog mora i dodatnih 21 tisuću kilometara, a ulov morske ribe u 2008. godini bio je 48,9 tisuća tona, od čega 42,6 tisuća tona plave ribe, 4,8 tisuća tona bijele i 2,8 tisuća tone ostale. To je godina kad je Republika Hrvatska dosegla u ulovu predratne količine. Od 1998. godine razvidno je povećanje ulova plave ribe i to sitne plave ribe gotovo dva puta, jer je velika potražnja za slanim inćunom uzrokovala i stalno povećanje izlova. Slana riba se gotovo u cijelosti izvozi u Italiji, nešto manje u Španjolsku, a izlov bijele ribe gotovo je isti u navedenom razdoblju. Broj ribara u gospodarskom ribolovu je 3740 i on se povećava, broj ribarskih plovila nešto veći od 3700 i on je također u povećanju. Što se tiče mari kulture u Republici Hrvatskoj ona uključuje znači uzgoj bijele ribe i to brancina i orada čija je proizvodnja u 2008. iznosila 4 i pol tisuće tona ili 29% ukupnog uzgoja. Uzgoj tune od 3711 tona. Tu imamo smanjenje zbog ulovnih kvota koje propisuje Međunarodna organizacija za zaštitu plavo perajne tune i čini 41% ukupnog uzgoja. I dalje imamo uzgoj školjkaša i to dagnji i kamenica koje čine oko 30% ukupnog uzgoja. u tržišnoj vrijednosti tuna drži znatno veći udjel gotovo 75% od oko 150 milijuna dolara vrijednog plasmana, bijela riba 19, a školjke svega 6%. Što se tiče ekonomskih pokazatelja ribarstva u Republici Hrvatskoj bruto dodana vrijednost djelatnosti ribarstva prema dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku od 2001. raste od 284,7 milijuna kuna do 410,6 milijuna kuna u 2004. godini. Koristit ću financijske pokazatelje za 2007. zbog izmjene, zbog nove nomenklature jer su pokazani znači zbirno za poljoprivredu i ribarstvo, a ovako za 2007. oni glase. Znači, ribarstvo ima 855 milijuna ukupnog prihoda, 801 milijun kuna ukupnog rashoda i oko 70 milijuna kuna dobiti prije oporezivanja. Iz bilance u razdoblju od 2000. do 2008. vidljiv je suficit u ovoj djelatnosti koji varira od 300 000 dolara do maksimalnih 59 milijuna u 2006. godini. Držim važnim istaknuti da je ribarstvo jedna od rijetkih grana uz proizvodnju duhana, žitarica, šećera i ljekovitog bilja koja ima konstantan suficit u robnoj razmjeni što dokazuju i podaci za razdoblje siječanj – kolovoz 2009. godine. Poticaji u ovaj segment iznosili su znači, varirali od 45 do 96 milijuna kuna. Što se tiče Zadarske županije koja je epicentar ribarstva u Republici Hrvatskoj tu je ribarstvo tradicionalna djelatnost naše znači i obale i otoka, ali je izvor egzistencije za velik broj otočnog i obalnog stanovništva. Prvi uzgoj brancina i podlanica dogodio se u Zadru 1979. godine, a prvi uzgoj tune na mediteranu 1996. u Kali tuna uzgajalištu pokraj otoka Iža. Kaljska ribarska flota još je najjača na Jadranu, a preko 80% kapaciteta soljenja inćuna je na području Zadarske županije. Sa nekoliko fizičkih i financijskih pokazatelja pokušat ću predstaviti evo ribarstvo Zadarske županije. Na ovom području ima 540 ribara, što obrtnika i poduzeća. Oko 2600 malih ribara i oko 3000 brodova od čega je svega devedesetak preko 15 metara. Ribarstvo Zadarske županije obuhvaća znači ribolov sitne i krupne plave ribe koji čini 35% ukupnog ulova u Republici Hrvatskoj, a najznačajnije vrste ulova kako sam već prije rekla su inćun i srdela koji su baza i za prerađivačku industriju. Znači, soljenje ali i za uzgoj tune. Uzgoj bijele ribe koju čine brancin i orade, znači u 11 uzgajališta na oko 250000 metara koncesionirane površine uzgaja se 1600 tona godišnje. Uzgoj tune odvija se u četiri uzgajališta na 860000 koncesionirane površine i tu se uzgaja oko 2500 tona godišnje. Kapaciteti su puno veći, ali evo zbog i prije spomenutih ograničenja Međunarodne organizacije za zaštitu plavo perajne tune su takvi. sljedeća je prerada i soljenje sitne plave ribe koja je vrlo značajna na području Zadarske županije. Što se tiče financijskih pokazatelja na području županije, znači za 2008. godinu 427,8 milijuna kuna je ukupnog prihoda, oko 20 milijuna kuna čiste dobiti. Podaci su temeljeni na izvješćima šezdesetak tvrtki koja su predala financijska izvješća i zaposlene su 734 osobe. A '98. godine u ovom segmentu bilo je 273 zaposlena, 33 tvrtke i 82,3 milijuna kuna. Dakle, broj tvrtki se udvostručio. Broj zaposlenih gotovo tri puta je veći, a ukupni prihodi porasli su više od pet puta. 10 od ukupno 20 najvećih izvoznika u 2008. godini su poduzeća djelatnosti ribarstva na području Zadarske županije, a to govori o važnosti ove grane gospodarstva, znači za Zadarsku županiju, ali i za gospodarstvo Republike Hrvatske. Treba istaknuti, a čini mi se da je bilo riječi i do sad ovdje o tome da nije se gradilo, da se nije dovoljno ugradilo u flotu. Ja držim važnim istaknuti, da su državne mjere poticanja gradnje flote dovele, znači uz nešto malo uvoza brodova do toga da se u plivaricama, odnosno floti većih brodova za izlov plave ribe došlo do zadovoljavajućih kapaciteta, odnosno da je ovaj segment dovoljno osnažen. Ministarstvo je u 2008. godini sa 150 milijuna kuna pomoglo sektor ribarstva što kroz izravne poticaje, što kroz cijenu plavog dizela, tako ali sve u cilju da hrvatski ribari postanu konkurentni ulaskom u Europsku uniju tako da se sufinanciraju i ostale stvari. to je rezultiralo time da je ribarstvo u dosadašnjem tijeku godine, znači od siječnja do rujna heroj izvoza sa iznimnim rastom. Otvoreni su važni prerađivački pogoni što znači da ova djelatnost privlači investicije. u Stankovcima to je najveći i najmoderniji pogon takve vrste u Europi, ne u Hrvatskoj. Međutim, postoje problemi u ribarstvu na koje su upozorili i ribari na svom 14. susretu ribara nedavno održanom na Pagu, a to je potreba donošenja nove Strategije ribarstva, problem hladnog lanca, prihvat ulovljene sitne plave ribe ograničen je kapacitetom hladnjače, odnosno tunela za smrzavanje, a to onda uzrokuje uvoz i tuđe srdele, ali i haringe što svakako nije dobro. Ukazano je i na problem iskrcajnih mjesta. I ovdje je bilo riječi o tome za ribu i rješavanje tog statusa u svim prostornim planovima jedinica lokalne samouprave. Također je bilo spomenuto i reguliranje institucije malog obalnog ribolova uz uvažavanje socijalnog i starosnog cenzusa, ali i povećanje efikasnosti kontrole prometom riba kod svih sudionika i još jedan problem. Na nedavno završenom zasjedanju ove Međunarodne organizacije za zaštitu plavo perajne tune problem koji također dotiče značajno naše ribare je sveukupna ulovna kvota je smanjena sa 580 na 395 tona. Ove drastične mjere neizbježno će se odraziti i na poslovanje 6 hrvatskih uzgajivača tuna, ali i brojne ribare vezane uz njih bilo ulovom tuna za kaveze, bilo ulovom plave ribe za njihovu ishranu. Sigurno je evo da je sve teže raditi posao uzgajivača tuna, a nastavak ovog unosnog posla ovisit će ne samo o ovim navedenim kvotama, nego i o tržištu posebice japanskom na kojem je i ove godine cijena tune prepolovljena. Evo, upravo ovaj Prijedlog zakona o strukturnim potporama i uređenju tržišta u ribarstvu omogućuje i provedbu ciljanih programa i donošenja nacionalnog programa ribarstva, ali i operativnih programa. Oni su osnovni dokumenti kojima se propisuju prioriteti u ribarstvu i financiranju pojedinih projekata. Ovaj prijedlog zakona uvažava i uključio je i ove probleme u ribarstvu koje sam značajno, koje sam spomenula naprijed. Ali želim naglasiti da ovako važne dokumente koje je i predvidio ovaj prijedlog zakona, treba donositi u partnerstvu svih koji nešto znače u ribarstvu, u prvom redu ribara. Jer cilj nam je uskladiti zakonodavstvo sa europskim, ali i maksimalno zaštititi interese hrvatskog ribarstva Uz horizontalnu i vertikalnu suradnju u izradi ovako važnih dokumenata, ali i provedbenih propisa to će biti moguće kvalitetno obaviti. Evo u nadi da će sve to tako dobro biti podržat ću ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu za repliku, kolega Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica zastupnice, ovo što ste rekli naravno sve stoji, ali čini mi se da ste težište dali na ribarstvu, posebno govoreći o izlovu tuna. A ja bih nadopunio, nećete zamjeriti sa nužnošću i zaštite iste te tune. Jer činjenica je da je ona pred izlovom i možda pred nestankom, i ukoliko se to dogodi onda ni svi ovi ribari više nećeju imati što raditi. I zato nije loše ukoliko smo već prekoračili one granice njezinoga izlova, s tim da Hrvatska sigurno tu ne prednjači. Tu neke druge države su pokupile pokupile sve ono što se imalo pokupiti. Ali činjenica je da će i Hrvatska morati platiti takvo jedno neracionalno ponašanje prema prirodnom svijetu, uključujući i tu tunu. I kada govorimo o tunama i njihovom uzgoju, naglasili ste značaj upravo te ribe za hrvatsko ribarstvo, ali kad je već to tako i mislim da je u Zadru to i dobro posloženo, bilo bi dobro da i u drugim županijama, recimo u Splitsko-dalmatinskoj, i konkretno otok Brač, slični standardi vrijede. Jer dobro bi bilo, kako za zaštitu same ribe, tako i za zaštitu, odnosno ravnopravan položaj svih ribara trebalo bi striktno se pridržavati zakona kada je riječ o uzgoju te ribe. Hvala.

spomenuli, ali ja držim da nitko bolje od naših ribara koji su znali tisućljećima štititi ovo more i resurs od kojeg su živjeli, nitko to bolje od njih neće znati. Ali ću spomenuti ovdje da evo Zadarska županija je zaista najdalje otišla u svemu tome, uz strogu zaštitu i stroga propisana pravila. Znači model Zadarske županije su mogli preuzeti i drugi i otići evo ovako daleko kako je otišla Zadarska županija u koncesioniranju i u rezultatima koje imamo. Međutim evo još ste me onda podsjetili da kažem da evo i ribari su tražili bolju suradnju sa znanstvenim institucijama gdje prostora zaista ima, koji bi trebali dati jednu dobru podlogu za zaštitu mora. Jer oni znaju da se da se upravo na tako čistom moru zasniva i proizvodnja ovih. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Dalje za raspravu se prijavio uvaženi kolega Branko Kutija. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Ribarstvo u Hrvatskoj ima važnu socijalnu i gospodarsku ulogu, iako je proizvodnost općenito niska, učinkovitom i održivom gospodarenju, te upravljanju morem i obalnim područjima pridaje se još uvijek mala važnost. Temeljno načelo razvoja hrvatskog ribarstva je njegova održivost koja se treba temeljiti na međusobnoj ovisnosti njena tri stupa, gospodarskom razvoju, socijalnoj pravednosti i zaštiti okoliša. Ribarstvo je jedna od naših rijetkih gospodarskih grana u kojoj je izvoz veći od uvoza. Hrvatska već određeno vrijeme godišnje izvozi oko 30 tisuća tona ribe u vrijednosti 160 milijuna dolara, a uveze oko 50 tisuća tona u vrijednosti 100 milijuna dolara. Izvoz ribe čini 15% izvoza naših poljoprivredno prehrambenih proizvoda. Da će i ove godine hrvatsko ribarstvo ostvariti dobre …/Govornik udaljen od mikrofona, ne razumije se./… rezultate govori i podatak prema kojem je u siječnju 2009. godine ribe i ribljih prerađevina izvezeno za 305 milijuna kuna, što je za 223 milijuna kuna više nego u siječnju 2008. godine. Hrvatska nema dovoljne količine bijele ribe kojima bi ozbiljnije konkurirala na zahtjevnom europskom tržištu, zatrpanom ponudom iz cijelog svijeta, ali naša riba iznimnu kvalitetu, te sve ponuđene količine lako pronađu kupca u Prema nekim istraživanjima, mogućnost godišnjeg izlova sitne plave ribe u našem dijelu Jadrana je oko 200 tisuća tona, što znači da hrvatski ribari sada na godinu iz mora izvade svega 20% istih količina. To je ohrabrujući podatak za sve one koji su uložili znatan novac u gradnju novih brodova za izlov plave ribe, ali one koji su sagradili ili grade objekte za preradu ribe. U sklopu državnog programa obnove i modernizacija ribarske flote uz državnu potporu od 30% nepovratnog novca dosad je sagrađeno 15 novih velikih ribarskih brodova. Kolega Koračević je prije govorio čini mi se upravo suprotno. Ne znam da li je krive podatke slušao ili nije dobro pročitao. Prosječna potrošnja ribe po stanovniku u Hrvatskoj jedva dosegne 10 kilograma što je znatno ispod prosjeka europskih država, a razlog tome je nedostatak dobro organiziranog tržišta, te nedostatak obalne infrastrukture s objektima za hlađenje, zamrzavanje i skladištenje. Stoga mi je drago što je Vlada prihvatila prijedloge i sugestije sa Odbora za poljoprivredu i kroz amandmane će to biti riješeno. To u konačnici rezultira višim cijenama proizvoda u maloprodaji. Potpore bi trebalo usmjeriti prema izgradnji i poboljšanju sveukupne strukture u ribarstvu pri čemu mnogo značajnije će pomoći fondovi Europske unije. S obzirom da i ja dolazim kao i kolegica Marinović iz najribarskije županije, a to je Zadarska županija, gdje se od ukupne količine ulovi 30% Znači najznačajnije vrste su srdela i inćun koje su baza za prerađivačku industriju. I kolegica je isto tako spomenula da je registrirano oko 60 tvrtki. Kolega je Kajin je prije govorija sve crno o ribarstvu, počevši od broja zaposlenih, broja pravnih osoba, itd. Znači naša županija upravo suprotno govori. Počevši od broja zaposlenih od zadnje godine koji se tri puta povećao, a samim time i sredstva, odnosno dobit koja je ostvarena kroz taj period. Zakon o strukturnim potporama i uređenju tržišta u ribarstvu je potpuna novost i bitno mijenja način poticanja koji se sada nalazi na snazi. Predloženi zakon mijenja način poticanja po kilograma, tj. po proizvedenoj ili ulovljenoj količini, prema strukturnim potporama kakve su uobičajene u Iako u prijelaznom periodu do ulaska u Europsku uniju ostaje stari sustav potpora, trebalo bi već sada početi sa prilagodbom kako bi se što bolje iskoristili budući fondovi Europske unije namijenjen ribarstvu. Ovaj Zakon omogućuje provedbu ciljanih programa i donošenje nacionalnih programa ribarstva, i operativnih programa. Oni su osnovni dokumenti kojima se propisuju prioriteti u ribarstvu i financiranje pojedinih projekata. Ja ću osobno da ne ponavljam ove podatke koje je spomenula kolegica Marinović, iz naše županije podržati donošenje ovoga zakona i zahvaljujem se. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepa kolega Kutija. Za raspravu se prijavio uvaženi kolega zastupnik Tonino Picula. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Kao zemlja s obalom u ukupnoj dužini od 5 tisuća 835 kilometara uključujući 1185 otoka i grebena, Hrvatska tradicionalno ovisi o moru i njegovim bogatstvima. Prema zadnjem popisu stanovništva gotovo 1/3 Hrvatskih građana živi uz more, a njegova egzistencija u cijelosti ili barem djelomično ovisi o obalnim ambijentima i morskim bogatstvima. Ribarstvo je uvijek bilo važno za živote žitelja pa i mnoge obalne i otočke zajednice uvelike ovise o ribarstvu koje uz turizam pruža jedinu priliku za zapošljavanje a time i osnovni izvor prihoda. To je utoliko važnije reći nakon što je obalni dio naše zemlje praktički deindustrijaliziran u posljednjih 10-tak godine. More i morsko ribarstvo čvrstu su ugrađeni u naš tradicionalni identitet i s njime su nedjeljivo povezani. Morski okoliš, kultura, povijest, ribarska tradicija i naslijeđe svjedoče o vrijednostima koje dijelimo sa drugim sredozemnim civilizacijskim i kulturnim krugovima. Kako zbog vlastite tradicije tako i zbog turističkih interesa za Hrvatsku je bitno održati sredozemni način života koji uključuje tradicionalnu gastronomiju utemeljenu na ribi i plodovima mora. Ribarstvo stoga nema samo za Hrvatsku ekonomsku vrijednost već i daleko širi utjecaj na obalnu regiju. Ribarstvo u Hrvatskoj uključuje nekoliko podsektora, slatkovodnu aqua kulturu, ulov slatkovodne ribe, morsku aqua kulturu, ulov morske ribe, preradu ribe i ostalih morskih organizama kao i cjelokupnu kontrolu i inspekcije. Provodi se na području od 34 tisuće kvadratnih kilometara teritorijalnog mora i u slatkovodnim sustavima naše dvije glavne rijeke Save i Dunava s pritocima. Morsko ribarstvo je trgovačke naravi i dijeli se na obalno područje te otvoreno more. Kočarenje je glavna aktivnost obalnog ribarstva dok pivarice, tunolovke, dominiraju na otvorenom moru. Općenito gledano ovaj sektor je vrlo osjetljiv. Izuzev uzgoja tune koje se ozbiljno razvija u Hrvatskoj ukupni udio ribarstva u bruto domaćem proizvodu je manji od 1%. U samoj Europskoj uniji kao i u Hrvatskoj bruto domaćem proizvodu nije značajan jer je manji od 1%. Europski ribari godišnje ulove oko 5,8 milijuna tona, proizvedu još 7,3 milijuna tona riba. Od toga se na samom mediteranu ulovi manje od 10% ili oko 500 tisuća tona. Inače iz sredozemlja potječe svega 2% svjetskog ulova ribe. Najjača ribolovna sila unije je Danska koja ulovi 17%, slijedi Španjolska sa 15%, a potom Francuska sa 12 i Velika Britanija sa 11%. Hrvatska bi ulaskom u Europsku uniju zauzimala oko 1% tog tržišta. Unatoč prilično velikoj proizvodnji i izvozu ribe Europska unija zbog znatno većeg uvoza bilježi deficit vanjsko trgovačke razmjene u ribarstvu. Hrvatska tu stoji bolja uz duhansku industriju morsko ribarstvo je jedini naš izvoznik koji posluje pozitivno a godišnje izvozi uglavnom tune, tune, inćune i srdele u vrijednosti oko 160 milijuna dolara, što čini oko 15% izvoza poljoprivredno prehrambenih proizvoda. Naš uvoz je manji od 70 milijuna dolara. Hrvatska danas broji otprilike 300-tinjak velikih ribarskih brodova dužine od 25 do 40 metara, te još oko 700 manjih na kojima radi 3 tisuće profesionalnih ribara. Zadnjih 10-tak godina ta je flota pomlađena sagrađeno je 10-tak novih brodova te kupljen veći broj novih. Godišnji ulov Hrvatske flote posljednjih se godina kreće oko već spomenutih 50-tak tisuća tona ribe. Veliki problem kojeg ribari naglašavaju je taj da postoje samo podaci o količini ulovljene ribe ali ne i vrstama. Postoji očevidnik koji je nekompletiran i nepregledan za naše podmorje. Mi moramo usklađivati pravne stečevine Europske unije ali pokušati prilagođavati ga prema našem poslovanju jer između Europe i nas postoje razlike. Europski ribari imaju organizirana iskrcajna mjesta, dolazak i uhodane veletržnice cijelu razrađenu strategiju. Ti se problemi naravno moraju riješiti uskoro jer nas po tom pitanju još čeka veliki posao. Osim toga Hrvatsko ribarstvo želi ući u Europsku uniju sa svim svojim specifičnostima, a to znači zaštitu nekih naših tradicionalnih ribolovnih alata i tehnika koje Europska pravna stečevina ne poznaje. Jedno od naših specifičnosti je ovdje spomenuto malo ribarstvo koje omogućuje prije svega otočanima i ljudima u priobalnim mjestima da za svoje potrebe dnevno ulove 5 kilograma ribe koristeći pri tome neke profesionalne alate. S druge strane profesionalni ribari smatraju da dobar dio njihovih nevolja sa plasmanom ribe proizlazi iz te nelojalne konkurencije jer ribolovci amateri oslobođeni svih davanja državi, uz plaćanje samo godišnje ribolovne dozvole na crno prodaju ribu. Iako ribarstvo ni u nas ni u zemljama Europske unije nije dominantna gospodarska djelatnost, ribarska djelatnost koja se obavlja na terenu jer od izvanrednog značenja, pa je ono nezaobilazno za opstojnost i razvoj otočnih i obalnih zajednica. Kada govorimo o tome ne govorimo samo o ekonomskom i gospodarskom dijelu ribarstva nego o njegovom socijalnom i tradicijskom značenju. Prijelov pojedinih prirodnih bio zaliha Jadrana, već je na djelu. Osim promjena u strukturi riblja populacija gdje su neke vrste dovedene do ruba nestanka. Promjene su vidljive i u količinama ulova koje su takve da ribarenje može postati upitno i u smislu profitabilnosti i u smislu održivosti. Ulov po jednom izlasku na more u stalnom je opadanju. Ulov kočarice smanjen je gotovo na trećinu od onog uobičajenog prije 50-tak godina. 13. poglavlje pod nazivom ribarstvo jedno je od rijetkih koje još uvijek nije otvoreno. Njegovo otvaranje je blokirala Slovenija zbog kako slovenski ministar vanjskih poslova Žbogar kaže sadržajnih primjedbi, za pretpostaviti je da se sadržajne primjedbe odnose na neriješena granična pitanja između naše dvije zemlje, budući da se ZERP ne primjenjuje na zemlje članice Europske unije. Što Hrvatske ribare dovodi u nezavidan položaj posebice zbog kvantitativno i kvalitativno superiornih konkurenata iz Italije. Stručnjaci pregovarači su uvjereni da će proces pregovaranja kada jednom započne vrlo brzo i završiti. Naglašavaju pri tom zakonodavnu i strukturalnu pripremu pri čemu je ovaj Prijedlog zakona nužan preduvjet za ostvarivanje svima željenog cilja a to je razvijeno i konkurentno Hrvatsko ribarstvo unutar Kolegice i kolege činjenica da usvajanjem ovog Prijedloga zakona mijenjamo odnos prema jednoj važnoj materiji nakon utvrđenih nedostataka ili pogoršanog stanja na tržištu ribom. Posao ovim prijedlogom je solidno odrađen, jedina zamjerka koju imam nalazi se u razradi jednog od glavnih ciljeva ovog prijedloga zakona. Navedeno je da je pored glavnog cilja prilagodba sustava potporama u sklopu zajedničke ribarstvene politike EU i očuvanje zajednice i zaštite okoliša. Nisam naišao na dio koji se posebno bavi zaštitom okoliša u čemu zapravo vidim i deficit ovoga zakona. Hvala. Hvala. Kolega Picula je spomenuo, citiram ga: "da Hrvatska tradicionalno ovisi o moru" i drugo "da je bitno sačuvati mediteranski način života." Ja se apsolutno slažem s time, ali mislim da je i jedno i drugo zanemareno i da je velika tragedija Hrvatske što zanemaruje tu mediteransku dimenziju Hrvatske, što zanemaruje da je Hrvatska dio te kolijevke europske civilizacije, da njezina najduža granica jest upravo Jadransko more i zbog toga se slažem sa onim što ste rekli da ribarstvo nema samo ekonomsku važnost nego ga moramo razumijevati u okviru jednog načina života ne umanjujući značaj svih onih na moru koji žive od ribarstva, ali zaista se radi i o gubitku jedne kulturološke matrice matrice jednog tisućljetnog načina života koji se polako uništava. Samo bih spomenuo naš jedan neprimjeren odnos i sredstva u proračunu koja se izdvajaju za suzbijanje invazivnih, dakle agresivnih algi kao … /Govornik se ne razumije./… koje napadaju podmorje Jadrana i prijete da unište život u njemu. Povratak mediteranskom načinu života i valoriziranje je od bitne, po meni, važnosti za hrvatsku budućnost i dimenzioniranje Hrvatske kao mediteranske zemlje je u njezinu korist, a na štetu je ovo što zaboravljamo to prečesto i čini mi se više ne slučajno. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolega Picula. Uvaženi kolega Jurjeviću obojica dolazimo upravo iz tog sredozemnog kruga Hrvatskog i doista pokazujemo i primjerenu osjetljivost kad god uočimo da se u hrvatskoj politici događa nešto što se može nazvati odmicanje od Jadrana. Hrvatska je na obalama istočne obale Jadrana je politička činjenica već 1000 godina. Međutim, usuđujem se reći da u proteklih 20-ak godina, pored naravno sigurno poteza koji su hvalevrijedni, spomenutom deindustrijalizacijom učinili smo da često migracije od obale prema kopnu su i nepovratne migracije. Mislim da je zadaća i Hrvatskog sabora, a ponajprije izvršne vlasti, da u znatnoj mjeri utječe da se javi interes za naseljavanje, pogotovo jednog broja opustošenih u demografskom smislu područja na otocima i u priobalju, tako da ako ništa drugo barem počnemo slijediti primjere iz Europe koji evo i ove godine su srećom pokazali da smo snažno migracijsko odredište milijuna ljudi koji češće bolje nego mi prepoznaju sve kvalitativne i kvantitativne prednosti života uz Jadransko more. Kolege iz mediteranskoga kruga neće zamjeriti ako se netko javi i iz ovoga srednjoeuropskoga, kontinentalnoga kruga da nešto kaže i o ribarstvu, posebno se slažem kolega vaše zapažanje da nema dijelova koji bi se posebno bavili zaštitom okoliša u ovome zakonu, osim negdje gdje je u pola rečenice navedena potreba zaštite okoliša jer ribarstva neće biti ukoliko potamanimo sve živo i neživo, odnosno živo što pliva. Govorim recimo ako se malo pomjerimo od mora na kopno pa vidimo što se događa sa rijekom Dunavom odakle sam ja. Tamo je daleko manje riba nego što je bilo prije. A ribari su nezadovoljni, obični pecaroši su nezadovoljni zato što kontrola samo njih kači dok normalno sve alatke vise uredno na onim poplavnim područjima gdje se riba zadržava. Ako želimo kontrolu onda bi kontrola morala biti jednaka za sve. A da se vratimo na more. Mi govorimo ovdje o zakonu, o sadržaju, a onaj temeljni okvir smo ispustili. 4 godine smo uporno govorili o potrebi uvođenja zaštićenog ekološko-ribolovnoga pojasa kao temeljne pretpostavke da bi sve ovo moglo zaživjeti. To ne radi naših ribara već prvenstveno radi talijanskih ribara. I što se dogodilo nakon 4 godine oštrih političkih zahtjeva da se to uvede? Mi smo potiho propustili uvođenje te komponente za države države članice EU, odnosno prije svega na Italiju. Tako da dok mi govorimo o zaštiti ribarstva i unapređenju ribarstva, ribe će nestati. Hvala. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolega Picula. Izvolite. **Picula, Tonino (SDP)** Hvala lijepo uvaženi kolega što ste podsjetili i mene, ali vjerujem i hrvatsku javnost da zapravo evo uskoro ćemo možda i slaviti obljetnicu kada se vrlo ozbiljno pristupilo po prvi put projektu zaštite hrvatskog dijela Jadrana koji u posljednjih 50-ak godina izložen ozbiljnoj devastaciji ribljeg i ostalog fonda. Evo znamo, i tu su i kolege koje su upozoravale godinama što nam Talijani rade nezaštićenosti našeg dijela teritorijalnog mora s obzirom da kad god dođeš u Anconu ili Pescaru naprosto se slediš kad vidiš kakva je ribarska flota privezana i koje su mogućnosti talijanskog ribarstva da eksploatira Jadransko more. Jedino nedostaje još tvornice riba, brodovi tvornice, pa da naravna devastacija poprimi završni tehnološki objekat. Kolega Pančiću meni je doista žao što mi nismo bili dosljedni u provedbi zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa jer kao što znate on je imao sve kvalitete isključivog gospodarskog pojasa uz naravno neke njegove oznake i za vjerovati je da će ono biti zamijenjena ipak nečim što se zove zaštita Jadranskog akvatorija europskom ribarskom politikom jer srećom posljednjih godina došlo je do nekih pomaka, kao što sam rekao i u svom izlaganju ovdje i Europa je shvatila da prekomjernim izlovom reže granu na kojoj sjede tisuće europskih ribarskih obitelji. Evo, mi smo bili pioniri u tom pokušaju međutim politika nas je u tom grubo zaustavila, a ovaj današnji prijedlog zakona je jedan od pokušaja da se (HSS)** Hvala lijepo. Dalje se za raspravu prijavila, uvažena kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je, gubi pravo na raspravu. Krešo Filipović, kolega zastupnik izvolite. **Filipović, Krešo (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Evo danas raspravljamo o još jednoj iznimno važnoj materiji koja je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, odnosno materiji vezanoj za sektor ribarstva ili konkretno o prijedlogu zakona koji dotiče taj sektor. Evo kolega Picula i kolegica Nevenka Marinović su dosta toga govorili o značaju kako u Republici Hrvatskoj tako i u mjestu gdje se naše ribarstvo, odnosno sektor ribarstva nalazi u odnosu na naše okruženje. I mislim da je bili interesantno slušati te informacije. Međutim, ovo zašto sam ja rekao da raspravljamo o još jednoj izuzetno značajnoj materiji, čisto iz razloga kako bi se prisjetili nekih detalja ili informacija. Kao prvo, da smo sredinom ove godine usvojili Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju kojim smo u značajnoj mjeri uskladili domaće poljoprivredno zakonodavstvo po pitanju mjera tržišno cjenovne politike i politike ruralnog razvoja sa zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije. Isto tako smo prošli tjedan raspravili i donijeli Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda. I kao drugo kako bi da se prisjetimo kako se politika potpora, odnosno mjera tržišno cjenovne i strukturne politike u ribarstvu još uvijek provode sukladno onom starom zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu iz 2002. godine, dakle sukladno odredbama koje su još uvijek nakon donošenja novog zakona ostali na snazi. Tu moramo konstatirati da takva politika koja se vodi trenutno u Republici Hrvatskoj nije usklađena sa zajedničkom ribarskom politikom Europske unije. Dakle i u tome dijelu moramo praktički izvršiti usklađivanja, što se najposlije čini i ovim prijedlogom zakona. Naime, djelatnost ribarstva u Republici Hrvatskoj trenutno je definirana i uređena Zakonom o morskom ribarstvu i Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, koji u bitnom uređuju pitanje ulova i uzgoja vodnih organizama, te pitanja vezana uz zaštitu živih bogatstava mora i slatkih voda. ribarska politika Republike Hrvatske danas obuhvaća prije svega tehničke mjere upravljanja resursima kroz definiranje uvjeta i načina obavljanja različitih gospodarskih i drugih oblika ribolova, mjere regulacije uzgojnih aktivnosti, te mjere nadzora i kontrole što sve skupa uistinu čini okosnicu svake ribarske politike. No međutim, unatoč tome što je politika ribarstva Republike Hrvatske u svojim temeljnim odrednicama sukladna zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije, ipak ne obuhvaća i ostale bitne sastavnice te a koje se odnose na uređenje tržišta i mjere strukturne politike u ribarstvu. Dakle, s obzirom na činjenicu o kojoj sam nešto već uvodno i govorio, da tržišno cjenovna politika ribarstva Republike Hrvatske nije definirana na adekvatan način, te da se sustav potpora u ribarstvu provodi kroz izravna plaćanja vezana uz proizvodne količine, zatim kroz sustav potpore kapitalnim ulaganjima i osiguranja proizvodnje od mogućih šteta i konačno kroz provedbu određenih ciljanih programa. Treba jasno reći kako postojeće stanje u Republici Hrvatskoj ako ga promatramo u kontekstu zajedničke ribarske politike Europske unije, jednostavno nije održiv. To se posebno odnosi na poticaje koji se isplaćuju temeljem proizvodnih količina, odnosno po kilogramu, komadu i slično. Međutim bitno je naglasiti da će se takva praksa nastaviti sve do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, što osobno smatram jako dobrim dobrim za naše ribare. Upravo iz toga razloga od iznimnog je značaja odrednice strukturne politike u ribarstvu uskladiti sa odrednicama zajedničke ribarske politike Europske unije, te pravodobno uspostaviti odgovarajuće sustave, odnosno ustrojiti administrativne strukture i donijeti potrebne provedbene propise, jer je to jedini način u ovom pretpristupnom razdoblju da olakšamo prilagodbu ribarskog sektora, te omogućimo kvalitetno pozicioniranje hrvatskih ribara i proizvođača proizvoda od ribe na jedinstvenom tržištu Ono što smatram da je jako bitno kod ovoga zakona, da mi idemo u pravcu pripreme naših ribara, da se pripremimo za sve ono što nas čeka ulaskom u Europsku uniju. I ovdje ću pomenuti da je to bitno iz toga razloga jer će i naši ribari moći koristiti sredstva Europskog koji je za ovu sedmogodišnju financijsku perspektivu težak oko 4,6 milijardi eura. Nadalje, smatram važim reći, o tome je govorio i gospodin Kovačević u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, kako zajednička ribarska politika Europske unije organizacije proizvođača definira osnovnim mehanizmima, provođenja tržišne politike u ribarstvu. I dakle da ne ponavljam sve ono što je rekao gospodin Kovačević u smislu određivanja cijena na tržištu, u smislu organizacije ulova, definiranje količine ulova itd. Znači one provode niz tržišnih mehanizama koji idu u korist onih koji su članovi tih organizacija proizvođača, gdje ustvari poboljšavaju njihov tržišni položaj. Ovdje je bitno naglasiti da u Republici Hrvatskoj niti jednim zakonom nisu predviđene takve mjere ili naše zakonodavstvo jednostavno takve mjere ne prepoznaje. Radi svega toga i radi uspješnog okončanja pregovora u okviru poglavlja 13. – Ribarstvo i osiguranja daljnjih pretpostavki za punopravno članstvo u Europskoj uniji, nužno je uskladiti mehanizme ribarske politike Republike Hrvatske sa odredbama zajedničke poljoprivredne politike te na taj način uspostaviti učinkovit sustav strukturnih potpora u ribarstvu konačno i na razini Republike Hrvatske. Upravo iz toga razloga predlaže se donošenje Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu kojim se u skladu sa relevantnim uredbama Vijeća Europske unije uspostavljaju osnovni mehanizmi potrebni za provedbu mjera strukturnih potpora u sklopu potpore ribarstva, definira način uređenja tržišta proizvodima ribarstva i uspostavljaju mehanizmi za sprečavanje i suzbijanje i eliminiranje nezakonitog ribolova, te konačno uređuju pitanja potpora u posebnom statusu koje nemaju karakter strukturnih potpora, ali su sukladne općim pravilima o državnoj potpori Dakako, hoćemo biti malo konkretniji prijedlogom zakona između ostalog definiraju se strateški elementi za provedbu mjera strukturne potpore potpore u ribarstvu, odnosno nacionalni strateški plan razvoja ribarstva i operativni program, uspostavlja se neophodna administrativna struktura za provedbu mjera strukturnih potpora, kao što su upravna direkcija, tijelo za uvjeravanje i tijelo za reviziju, definiraju se područja prioriteta i mjere koje je moguće financirati, određuju se prava i obveze korisnika mjera strukturnih potpora, propisuju se tržišni standardi za određene proizvode ribarstva i aqua kulture, omogućava se uspostava organizacija proizvođača, te definira njihov način priznavanja i njihova uloga u provedbi pojedinih odredbi zakona, dakle isto kao i u Europskoj uniji. Na poseban način se prepoznaju ribarske zadruge, zbog specifičnosti sektora ribarstva u Republici Hrvatskoj itd. Konačno, zbog uvjerenja kako ćemo usvajanje predloženog zakona osim približavanja našeg sustava potpora onima u sklopu zajedničke ribarske politike Europske unije, pridonijeti podizanju konkurentnosti sektora ribarstva kroz unapređenje neophodne strukture, te proizvodnih kapaciteta u uzgoju i ribo prerađivačkoj industriji, osobno ću podržati u potpunosti donošenje ovog zakona. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu za repliku. Uvažena kolegica Neda Klarić. Izvolite, kolegice. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegi bi jedino kazala, slažem se zapravo jer je vrlo koncizno obuhvatio prijedloge izmjena ovoga zakona, ali bi isto tako kolega kazala da je svakako ovaj zakon još jedna dopunska kvaliteta, dodatni doprinos koji će dokinuti zapravo nelojalnu konkurenciju koju sad još uvijek imamo, doprinijet zaštiti okoliša. Jer nemojmo, kolege i kolegice, zaboraviti da je čini mi se 2006. godine Vlada Republike Hrvatske predložila i Sabor prihvatio Uredbu o zaštićenom obalnom području mora. Ali isto tako treba stalno ponavljati da se otvara novi prostor ovim zakonom kojim će jedinice lokalne, kao i regionalne samouprave same, poglavito kroz regionalne operativne programe moći usavršavati i razvijati ovu vrlo važnu gospodarsku djelatnost, uvažavajući socijalne, kulturološke i tradicijske stvari koje definitivno moramo njegovati u ovom

Idemo onda dalje sa raspravom. Uvaženi kolega Goran Heffer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicom. Uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Dakle, pred nama je zakon čije donošenje ima vrlo veliki značaj za pravovremeno uključivanje Republike Hrvatske, odnosno hrvatskoga ribarstva u tržišne tokove Europske ribarstva u tržišne tokove Europske unije i to u onom najvažnijem području, a to je uređenje ribarskog tržišta i definiranju mjera strukturne potpore u ribarstvu. Ukoliko se ovo usklađivanje ili bolje rečeno prilagodba, budući da se u svemu prilagođavamo Europskoj uniji pa i u ovome, dakle provede na vrijeme. Ukoliko se provede na pravi način i u pravim segmentima tržišta to će svakako povećati konkurentnost hrvatskog ribarstva te omogućiti da se riba iz hrvatskog mora, hrvatskih rijeka, jezera i uzgajališta ravnopravno nađe na tržištu Europske unije, kao i to da hrvatski ribari mogu živjeti od posla kojim se bave. Hrvatsko ribarstvo, a posebno hrvatske ribare, opterećuje čitav niz problema pri čemu treba imati u vidu da kada se govori o tim problemima oni nisu identični u području morskog ribarstva i u području slatkovodnog ribarstva. Iako je sama djelatnost ribarstva, ovisno o području na kome se odvija, regulirana posebnim zakonima i to Zakonom o morskom ribarstvu i Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, velik dio postojećih problema može se riješiti upravo kroz ovaj zakon i to u prvom redu dajući naglasak na najvažnijim čimbenicima koji utječu na tržište, a dio su djelatnosti morskog ribarstva i ribarstva u slatkim vodama. Kad govorimo o morskom ribarstvu, već je ovdje više puta spomenuto da gorući problem jadranskih ribara su ribarske luke i iskrcajna mjesta za ribarska plovila. Iako je sredinom godine stupila na snagu Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila, treba reći da ona u principu nije riješila navedeni problem nego ga je, rekao bih, čak i dodatno zakomplicirala. Naime, iskrcajno mjesto koje je definirano takvom odlukom, odnosno tom odlukom, formalno postoji no vrlo često u stvarnosti ga ima, ali kao i da ga nema. Kako je to moguće? Pa evo nekoliko primjera. Primjerice, na određenim iskrcajnim mjestima, iskrcajni kapaciteti su nedostatni pa ribari vrlo često moraju duže vremena čekati na iskrcaj što se vrlo često odražava na kvalitetu ulova, odnosno u takvim situacijama riba se vrlo često može pokvariti. Ili primjerice, iskrcajno mjesto kao takvo postoji, ali na njega ne mogu pristati ribarski brodovi nekakvih ozbiljnijih gabarita, odnosno veličine. A govorimo o tome da ćemo modernizirati, da moderniziramo ribarsku flotu i u svakom slučaju da će ona biti veća kako po gabaritima plovila tako i po broju plovila. Ili primjerice, događa se da iskrcajno mjesto postoji, na njega mogu pristati različiti, pa i oni najveći ribarski brodovi, ali je pristup teretnih vozila koji trebaju prekrcati robu iz tih, odnosno ribu, iz tih plovila onemogućen. Pa onda opet imamo problem da je iskrcaj nemoguć. Jednako tako postoji primjer da u nekim slučajevima postoje svi uvjeti, i kapacitet za iskrcaj i moguć pristup i sve i sve ostalo, ali nažalost ribarski brodovi ne mogu pristati budući da je veliki broj turističkih brodova, a onda iz tog razloga ribarski brodovi opet ostaju na čekanju što se odražava i na ulovu. U takvim slučajevima ribar uvijek gubi, a rekao bih da gubi i hrvatsko ribarstvo. Jasno je i to je istaknuto na Odboru za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, da u takvim situacijama je odlučujuća uloga lokalne samouprave. No, ja smatram da i Vlada odnosno nadležno ministarstvo isto tako ima mogućnost kroz neke svoje poteze, da tako kažem, da utječe na rješavanje navedenih problema. Najmanje što može učiniti jeste da se iniciraju dogovori koji će okupiti kako lokalnu samoupravu tako i sve one čimbenike koji imaju svoj interes, koji imaju želju da riješe taj problem, da sjednu za stol. Jer teško mi je vjerovati da bi čelnici lokalne samouprave odbili poziv da li ministra, da li državnog tajnika na jedan sastanak na kome bi se okupili svi ti čimbenici koji bi dogovorili načine rješavanja toga problema koji su u prvom redu bitni i za mještane tih istih mjesta, gradova i općina, koji se bave ribarstvom, jer govorimo o primorskim mjestima. Poseban problem nastaje kada je riba iskrcana, kada je riba pretovarena, ali se nema gdje uskladištiti u odgovarajućim uvjetima. Ti uvjeti bi trebali omogućiti da se zadrži odgovarajuća kvaliteta do trenutka prodaje, odnosno do trenutka daljnje primjene. Problem je dakle već istaknuti nedostatak objekata za hlađenje i smrzavanje tzv. hladnoga lanca, zbog čega nastali problemi rezultiraju gubitkom tisućama tona, kao što smo čuli na odboru, odbačene ribe, a to je u konačnici, to su milijuni kuna. Značaj rješavanja ovih problema ima vrlo veliki utjecaj na razvoj hrvatskoga ribarstva, a prije svega na razvoj hrvatskog tržišta ribe te stoga upravo mislim da je trebao biti u prijedlogu zakona i naglašen kao takav jer i time daje na značaju u svome rješavanju. Treba naravno reći da predloženi zakon i to smo isto tako čuli već na odborima ne ograničava potpore razvoju u segmentu infrastrukture. To se vidi iz članka 12. No, u onom obliku gdje je da tako kažem nedostatno naznačen. Upravo i zbog važnosti te problematike na što je ukazano i mišljenjem Hrvatske gospodarske komore sektora koji je nadležan za ovo područje smatram da se pitanje prioriteta razvoja tzv. hladnog lanca treba posebno naglasiti u ovom zakonu i time upravo dati na značaju onim razvojnim strategijama koji vode ka boljem razvoju hrvatskog ribarstva. Budući da dolazim iz Slavonije, odnosno iz kontinentalnoga dijela vidio sam evo od mojih kolega iz SDP-a da je i većina kontinentalaca sudjelovala u raspravi. Pridružit ću se raspravi o onim problemima koji su vezani uz slatkovodno ribarstvo u tzv. toplovodnim uzgajalištima gdje također postoje određeni problemi. Većina tih uzgajališta ili kako mi češće kažemo ribnjaka nalazi se u Slavoniji i to uglavnom u ruralnim dijelovima. Ti ruralni dijelovi su naravno, svima je poznato slabije razvijeni, pa upravo stoga korištenje tih ribnjaka ima i jednu dodatnu razvojnu dimenziju. Prije svega, za ljude koji žive na tom području koji se bave ribarstvom, ali čak i one koji se ne bave ribarstvom budući da ribnjaci zapošljavaju određeni dio stanovništva na području u kome se nalaze. Taj sektor je u odnosu na stanje prije Domovinskog rata bitno smanjen. To je već više puta danas istaknuto kako u pogledu uzgojenih površina, tako i u pogledu količine uzgojene ribe. i pol tisuća hektara ribnjaka sada se koristi tek negdje oko 6000. Dakle, negdje smo na polovini ukupne uzgojne površine. Treba također reći da tih 12 i pol tisuća hektara ribnjaka još uvijek egzistira. Oni potencijalno postoje kao gospodarski subjekti, ali na žalost većinom su ili neuređeni ili su zapušteni ili nije provedena odgovarajuća rekonstrukcija i modernizacija koja bi omogućila korištenje cjelokupne površine na jedan pravi način koji bi rezultirao rezultatima u uzgoju količine ribe. Proizvodnja ribe u ribnjacima također je prepolovljena s više od 800 kg po hektaru što je bilo u predratno vrijeme na oko 400 kg po hektaru, iako u nekim rijetkim primjerima i danas možemo naći da je ta količina na razini oko 600 kg po hektaru ribnjaka. Ako dakle, smanjenje površine, smanjenje količine ribe zajedno zbrojimo onda vidimo, dakle da smo u proizvodnji ribe pali na četvrtinu sa tendencijom porasta. Ovdje valja reći još jednu stvar, a to je istaknuto i u našem uvodnom izlaganju, a to je da je jedan od najvećih problema, ako ne i najveći problem slatkovodnih ribnjaka upravo pitanje plaćanja vodne naknade za korištenje ribnjaka. Njezina visina to je činjenica jest bitno smanjena unazad nekoliko godina. Međutim, ukoliko želimo razvoj slatkovodnog ribarstva koji ponavljam nalazi u područjima koja su ruralna, koja su rekao bih i slabijega financijskog potencijala u Republici Hrvatskoj zaista potaknuti potrebno je vodne naknade potpuno ukinuti. Ono što je najvažnije jest činjenica koja je češće istaknuta da postoje veliki izvozni potencijali pa i na tržište Europske unije, stoga da zaključim. Ja podržavam prije svega prijedloge amandmana Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj koji su ovdje i priloženi, koji naglašavaju prioritet razvoja pojedinih segmenata ribarstva, naglašavaju kvalitetniju suradnju gospodarsko-socijalnih partnera u području ribarstva i vjerujem da će bitno poboljšati ovaj prijedlog zakona koji ću podržati i za koji ću glasovati. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo dvije prijavljene replike. Kolega Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (SDP)** Dobro ste primijetili kolega isticajući i značaj iskrcajnih mjesta. Prije desetak mjeseci govorio sam upravo o slučajevima što se događaju, naravno iz ministarstva i nadležnih drugih institucija rečeno je da nemam pravo, a sad ovo ponavljam čisto za ubuduće, znači za ovu godinu 12. i 1. mjesec i za razdoblja koja dolaze. Što se događa? Uz uzgajališta tuna pristaju strani brodovi, neću reći koji ali svi znamo koji bez nadzora vidljivoga, bez carinske, bez sanitarne inspekcije, bez dozvole kapetanije jer se nalazi tik uz plovni put. Vrši se ukrcaj tuna u brod. I naravno ukoliko se to događa bez svega ovoga što sam rekao, bez nadzora, naravno da ostaje sumnja u one priče o crnom tržištu riba na hrvatskoj strani Jadrana. I upravo zbog toga trebalo bi učiniti sve da se to ne događa, jer mjesta za takve radove postoje, striktno su navedena i ono jedino što se treba držati to je držati postojećih zakona i propisa. Jer ponovno će se dogoditi kažem dođe 12., 1. mjesec vrijeme tunjokolja i ponovno ćemo imati brod koji će bez ikakvih nadzora dolaziti i vršiti ukrcaj ribe. I onda ćemo se čuditi što naši podaci ne odgovaraju izjavama i nekih vlasnika firmi, odnosno ispast će da smo daleko više ribe izvezli nego što naši podaci nadležnoga ministarstva pokazuju. Znači negdje je riba završila, pa onda otklonimo sumnje, striktno primjenjujmo zakon koji mora vrijediti za sve jednako. Hvala. Hvala lijepa poštovani kolega Pančić. Naravno, u prvom dijelu vezano uz pristup ribarskih brodova. I sam sam spomenuo dakle, da je veliki broj turističkih brodova koji ne dopuštaju pristup na određenim mjestima ribarskim brodovima. Činjenica jeste da se Republika Hrvatska odredila kao turistička zemlja, no jednako tako činjenica jeste da je Hrvatska tradicionalno ribarska zemlja. I u tim nekim segmentima se treba razjasniti gdje prestaje jedno, počinje drugo ili na koji način funkcioniraju jedno i drugo. Što se tiče pitanja kako potpredsjednik Hrvatskog sabora reče tunjokolja i ukrcaja i iskrcaja tuna ponovit ću evo u uvodnom izlaganju u ime našeg kluba, uvaženi kolega Bodakoš je napomenuo pitanje institucionalne potpore. Pitanje inspekcija, veterinarskih sanitarnih, itd., ali tu je naravno pitanje i lučkih kapetanija koje reguliraju sve ono što se događa na njihovom području. Dakle, institucije koje su zadužene za nadzor i za organizaciju funkcioniranja u luci, trebaju raditi svoj posao, pa će onda sve ono što se radi nezakonito biti pravovremeno uočeno i sankcionirano. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. I slijedeća replika, kolega Bodakoš. Izvolite kolega. Hvala lijepo, potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Heffer, upravo ste spominjali razvoj slatkovodnih ribnjaka u ruralnim krajevima i njihovo značenje, kao i pitanje konkurentnosti te naše proizvodnje. upravo zbog stvari koje se dešavaju i pada proizvodnje, a pad proizvodnje je evidentan, posebno u pastrvskim, gdje je nekada '90. godine bila proizvodnja preko 9 tisuća tona, a danas imamo tisuću i po tona šaranskog ribnjaka, šarana. Sve to ukazuje na to da konkurentnost i razlog da ti slatkovodni ribnjaci dobiju svoju potporu je evidentna i potrebna. Jer upravo što se tiče vodno gospodarskih, ovih vodnih naknada, one recimo sudjeluju od 13 do 15% u cijeni koštanja. Prema tome, ako u zakonu koji ide, a koji je pred nama sada financiranje vodnih doprinosa, ne budemo isključili iz plaćanja tih doprinosa, naći ćemo se u vrlo teškoj situaciji. I upravo ono što očekujemo, a to očekujemo da ti ribnjaci, slatkovodni ribnjaci budu jedno od mjesta razvoja tih ruralnih razvoja, mislim da ćemo doći još u goru situaciju i ljudi koji tamo žive, i koji rade uz te ribnjake, da će ako se ta proizvodnja ugasi također ostajati bez posla i

smuđem, somom i sličnim ribama postoji itekako velika potražnja, ne samo u Hrvatskoj, nego i na najzahtjevnijim tržištima, prije svega na tržištu Europske unije. Kad ste spomenuli pitanje vodnih naknada, ja sam u svojoj raspravi rekao da one jesu bitno smanjene unazad nekoliko godina. Međutim one za ribnjake prosječne veličine iznose više stotina tisuća kuna. Ali mi vrlo često bi se trebali voditi dobrim primjerima iz prije svega Europske unije, ukoliko o njoj govorimo, koji nam pokazuju kako se razvija jedna tako profitabilna grana kao što je ribnjačarstvo, odnosno slatkovodno ribarstvo. Evo ja ću reći primjerice Češka, kao najveći europski proizvođač slatkovodne ribe, je u cijelosti oslobodila ribnjake plaćanja vodne naknade. Upravo ta činjenica vjerojatno jeste ono što je Češku dovelo na vrh proizvodnje slatkovodne ribe, da bi ona bila najveći proizvođač takve ribe. Da ne kažem da ribari koji se bave slatkovodnim ribarstvom tvrde kako ribnjaci ne zagađuju vodu, nego dapače da vodu koju koriste za uzgoj vraćaju u vodotoke čistiju nego što ju uzimaju. Dakle to je jedan detalj, to je jedan element kroz koji bi se moglo razmišljati o tome da se te vodne naknade apsolutno ukinu. Na kraju krajeva ako je nešto s takvim potencijalom gospodarskim, treba učiniti maksimum da se taj potencijal iskoristi. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Idući za raspravu se prijavio uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite kolega Maras. **Maras, Kolegice i kolege zastupnici, kada govorimo o ovako važnoj temi, normalno da je potrebno posvetiti malo više vremena i proučiti tematiku, odnosno situaciju u kojoj danas je je na djelu u ribarstvu. Ono šta bi ja rekao je prvenstveno da se ova vlast prema ribarstvu ponaša na jedan maćehinski način. Iz čega to zaključujem? Prije svega iz podataka koja su nam na raspolaganju. Evo prva možda i simbolička gesta je danas nema ministra poljoprivrede i ribarstva. Ne kažem da nema čovjek drugih obaveza, ali kada razgovaramo o ovako jednoj važnoj temi normalno da bi bilo potrebno da osobno ministar poljoprivrede ovdje prisutan i brani ovaj zakon. Za ovaj zakon ćemo vrlo vjerojatno svi dignuti ruku jer definira neke stvari i definira načine na koji će se koristiti određene potpore, pa i one koje ćemo dobiti kada Hrvatska uđe u Europsku uniju. Ono šta posebno moram istaknuti kao još jedna poruka da je ribarstvo u ovoj državi u maćehinskom rekao sam odnosu vlast prema njemu, je da se iz proračuna za ovu godinu, govorim sada o 2009. godini, u okviru Ministarstva poljoprivrede izdvojilo za potpore poljoprivredi i ribarstvu 3, skoro 3 milijarde kuna. E sada imate poljoprivredu i ribarstvo. Unutar te cifre za ribarstvo se izdvojilo samo 22 milijuna kuna. Znači jedan totalan nesrazmjer, koji nije potkrijepljen niti u rezultatima. Moramo reći da ribarstvo, ustvari svake godine otprilike 200 milijuna dolara, odnosno milijardu milijardu kuna prihoda u BDP-u, dok je to desetina onoga što se ostvaruje u poljoprivredi. Znači da je to adekvatno preslikano na potpore u proračun, ribarstvo bi zaslužilo 290 milijuna kuna. Ne 22 milijuna kuna, nego 290 milijuna kuna. Znači definitivno ribarstvo nema niti svojeg uporišta u proračunu. Druga stvar. Na žalost ribari su svjedoci i odnosa države kroz, raspravljali smo ovdje o ZERP-u. Talijanski ribari u Hrvatskoj, u hrvatskim vodama izlovljavaju više ribe nego šta Hrvatska, hrvatsko ribarstvo i hrvatski ribari izlove tijekom godine. Znači talijanski ribari imaju veće koristi od naše ribe, nego šta to ima Hrvatska i hrvatski ribari. To vučem iz podatka da svake godine Hrvatska i u ovom području ovom području proizvede 48 tisuća tona ribe i drugih proizvoda dok Italija višestruko više, odnosno pošto se velika većina ribe izlovljuje u Jadranskom moru taj iznos je sigurno veći nego što Hrvatski ribari uspiju izloviti. Kada sam rekao ovih 200 milijuna dolara i nešto više što Hrvatsko ribarstvo donese u BDP, gledajući to čak je i 120 milijuna od toga iznosa i izvoz, to je jedna izuzetno zdrava gospodarska grana i moramo ju više podržati. U hrvatskoj postoji 4000 registriranih ribara i još kada zbrojimo broj zaposlenih unutar te industrije to je oko 10 000 ljudi koji rade u industriji, u industriji, oni proizvode 200 milijuna, dobivaju 22 milijuna 775 tisuća potpore, dok s druge strane sve ostalo znači unutar ministarstva, otprilike 2 milijarde i 900 milijuna ide na poljoprivredu, to bi ekvivalentno značilo da bi trebalo u poljoprivredi raditi milijun i pol ljudi. Svjesni smo na žalost da u Hrvatskoj danas nema milijun i pol zaposlenih tako da to nije moguće da se dešava u poljoprivredi. Dakle, jedan veliki nerazmjer i ja bih poručio ribarima, evo tu evo tu je i bivši predsjednik CH Ribara, da osnuju stranku, Hrvatska ribarska stranka, probajte dobiti 6 mandata u Saboru, i osigurati ćete puno veći novac za potpore ribarima nego što sada imate, dakle moguće je čak dobiti i do 3 milijarde kuna. Hrvatska ribarska stranka. Druga stvar, nitko ništa ne bi imao protiv da taj novac ide i opravdano da podiže BDP Hrvatske ali na žalost svjedoci smo svaki dan da mnogobrojne potpore koje su puno veće od ovih 22 milijuna za ribarstvo, odlaze na neobrađenu zemlju, da ljudi dobivaju potpore godinama, pa čak i kada su prodali potpore, dobivaju potpore oni koji su dobivali prije toga. Znači jedan totalno nesređeni sustav unutar Ministarstva poljoprivrede, koji ide na žalost na štetu Hrvatskom ribarstvu jer onda nema novaca, samo 22 milijuna kuna se uspije od 3 milijarde izdvojiti za izdvojiti za ribarstvo. A da to opet nije dobro i nije ispravno pokazuje nam i Europa. Jer kada Hrvatska uđe u Europsku uniju Europske unije moći će povlačiti sredstava otprilike za poticaje za poljoprivredu i ribarstvo 373 milijuna eura, što znači, naravno neće moći sve odmah, ali tijekom godina taj iznos može doći do 373 milijuna eura, od kojih 37 milijuna za ribarstvo. Znači Europa je prepoznala da taj odnos ne može biti 1:100 nego 1:10. Znači da Znači da je Hrvatska vlada, ministarstvo, koalicijske stranke unutar Hrvatske vlade da su naklonjeni hrvatskom ribarstvu, ribarima, i onima koji uz more od toga žive, ne bi potpore unutar proračuna iznosile manje od 1% nego 10% onih potpora koji se daju. Znači u ovom slučaju Hrvatsko ribarstvo bi trebalo dobivati čak do 300 milijuna kuna potpora kako bi se što bolje bolje moglo nositi sa tržišnom utakmicom, kako naša flota ne bi bila takva da je 82% brodica manje od 12 metara, kako ne bi Hrvatski ribari morali se baviti administracijom, ispunjavati papire nego se samo skoncentrirati na izlov ribe i što komercijalnije to raditi kako bi se omogućilo Hrvatskim ribarima i i pomoć prilikom stvaranja zaliha kako bi bili što efikasniji itd. Naravno svega toga nema, jer nema ni sluha za Hrvatske ribare, i naravno jedino što oni od ove Vlade mogu očekivati i onda kada bi ih mogla zaštititi kroz pitanje ZERP-a i onda ih ne za zaštićuje nego ih ostavlja na milost i nemilost Talijanskim ribarima koji imaju puno jaču flotu i koji mogu raditi što hoće, koji se ne pridržavaju pravila čak niti unutar svoga mora a komoli onda unutar mora one zemlje koja nije još ni članica Europske unije. I normalno uz podršku ovom Zakonu, zbog svega što sam rekao naravno moramo stvoriti uvjete da se tu stvari poprave, moram reći i moram biti glasan u kritici Hrvatske vlade da jedan veliki dio ljudi, koji od ovog posla žive, radi se o 10-tak tisuća ljudi nemaju nikakvu podršku zbog toga što su uvijek nekako sa strane gurnuti i zbog toga što nemaju niti političku podršku u vladajućoj koaliciji. ribari, nikakvi cehovi nego vrlo jasna poruka Hrvatska ribarska stranka 6 zastupnika i bit će vam situacija puno bolja, to je poruka ove koalicijske Vlade. Dobro. Evo uz kako uloviti ribe dobili su recept kako uloviti i glasove. To je dobro. Ali imamo i šest prijava za repliku. Najprije uvaženi kolega Goran Hefer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Maras u uvodu ste izrazili žaljenje što nije s nama ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, budući dolazi iz moje županije, iz Vukovarko-srijemsko gdje je slatkovodno ribarstvo bitan čimbenik u razvoju, ja bih rekao isto tako da bih ga volio vidjeti. NO, ne smatram da je gospodin Bozanić državni tajnik, kao kao rekli ste bivši predsjednik CH Ribara osoba koja nam ne može prezentirati ovaj Zakon na odgovarajući način. Što se tiče ribarstva, i mjesta ribarstva u proračunu Republike Hrvatske, ja zaista vjerujem da će ovaj Zakon omogućiti da se ribarstvo na na pravi način vrednuje kako u gospodarstvu Republike Hrvatske tako i u proračunu Republike Hrvatske, u pogledu raspodjele strukturnih potpora, kao i u ostalim dijelovima poljoprivrede. NO, jednako tako, kao što rekoste Europska unija je prepoznala značaj ribarstva, pa u pogledu sredstava koje će Republika Hrvatska kada uđe u Europsku ribarstvo sudjeluje sa 1/10 a ne kao kod nas puno manjim udjelom. Ja vjerujem da ćemo, i sad ću se vratiti na onaj dio svoje rasprave, i u tom pogledu dijeliti dobre stvari iz EU pa će možda ako ne ranije, a onda tada biti ukinuta i ova vodna naknada koja će našim kolegama u slatkovodnom ribarstvu zasigurno bitno omogućiti ili poboljšati položaj u daljnjem razvoju slatkovodnog ribarstva. Hvala. Odgovor na repliku, kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Heffer pitanje nazočnosti ministra je samo jedna gesta, volio bih ministra nekada vidjeti i na prosvjedu ribara kako govori sa onim mikrofonom na koći ne samo na traktoru, a ono što se proračuna tiče ja sam rekao 2009., a sada ću vam podatak za 2010. dati. Potpore 2,3 milijarde kuna, a za ribarstvo nula. Nema, ribarstvo nula, prazna kolona. Znači to je gesta koju ova Vlada šalje ribarima. Proračun ribarstvo nula. Tako da uz nazočnost ministra možda je to razlog da ga ne bi ovakve stvari mogli priupitati. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Dalje, prijava za repliku kolega Arsen Bauk. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras možda je problem i u tome što nema ministra i što su mali novci u proračunu i to koliko Hrvati pojedu ribe godišnje. Naime, Španjolci godišnje pojedu 44 kg ribe u prosjeku, Francuzi 33, Talijani 24, a Hrvati ispod 8 kg ribe godišnje, a manje od nas jedu jedino Irci, Nijemci i Mađari. Ova rasprava traje već 3 sata, sudeći dakle po kako nas čeka možda se ipak nešto promijeni i Hrvati počnu jesti više ribe, a ustvari jedino je pitanje o tome da li će nakon ovog zakona cijena ribe na tržnicama, na peškarijama, u restoranima biti manja ili veća. Jer je mene strah da će nakon ovakvog zakona cijena biti još i veća. Danas u "Slobodnoj Dalmaciji" na njenom portalu vidio sam naslov da se u Makarskoj zatvara tržnica ribe. Dakle, svi mi koji se javljamo iz ovog, kako je gospodin Picula to rekao, mediteranskog kruga ustvari znamo dobro što se događa. Riba je skupa, zbog toga hrvatski građani jedu dosta manje ribe. Mala je potražnja pa onda naši ribari svoje ribe prodaju Talijanima zato jer zbog toga naravno da bi mogli uopće opstati. Međutim, u Italiji funkcioniraju veletržnice ribe. One služe za regulaciju tržišta plodovima mora, a kod nas su također otvorena, ali je promet nikakav. I zato je normalno da u Italiji se inćuni mogu naći od pola eura do 5 eura po kg, u Velikoj Britaniji su oko 3, a kod nas je cijena uvijek ista bez obzira na potražnju, bez obzira na bilo koje druge okolnosti euro i pol. U nadi naravno da slijede bolji dani za hrvatsko ribarstvo mi ćemo podržati ovaj zakon, ali puno još toga treba napraviti da bi se dakle došlo do ovih standarda koje je Europa nametnula. Zahvaljujem. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bauk apsolutno razlog slabe konzumacije ribe u Hrvatskoj je prouzročen, odnosno situacija s time prouzročena zbog toga što se ovaj segment i ova industrija gura sustavno u stranu. Nema više potpora da se daje veća logistička potpora ribarima, da se uspostavila bolja infrastruktura nešto je kolega Heffer o tome govorio, od iskrcaja ribe preko zamrzavanja. Pa vi u Hrvatskoj nemate niti jednu tvrtku koja se bavi hladnim distribucijom, što znači sa zamrznutom robom. Ne radi se samo tu o ribi. Znači ne postoji specijalizirana tvrtka za to. Normalno kada nema tržišta, kada se ljudi ne organiziraju da dolazi i do slabijih tržišnih situacija, odnosno da se manje roba konzumira. Ovako sigurno nećemo napraviti ništa dobro za hrvatsko ribarstvo. S druge strane poanta poanta je i našeg turizma gdje se najviše možda riba i konzumira je u tome da nažalost u hrvatskom turizmu se sve više hrane uvozi, odnosno mi puno više hrane uvozimo nego što je sami proizvedemo i nikad ne bi nitko imao ništa protiv za velikim poticajima kojima dajemo iz državnog proračuna, ali samo u tom slučaju da ta roba se troši više u Hrvatskoj, odnosno da što manje hrane uvozimo izvana, a tako, nažalost i ribe. Hvala. Znači poticajna potrošnja ribe. Šime Lučin odustaje. Davor Bernardić, replika. Izvolite. Htio sam vam replicirati u ovom dijelu u kojem ste spomenuli državni proračun, naime iznosili ste podatak, vjerojatno u dobroj vjeri, za 2009. godinu, vjerujući da će ta potpora od 22 milijarde, tj. skromnih 22 milijuna kuna ostati. Ono što se može zapaziti u odnosu na 2008. taj je proračun manji za 35%. Znači u 2009. je manji za 35%, e sad problem je u ovom proračunu ono što smo i prigovorili samo ministru Šukeru kad je tu bio, što se iz njega apsolutno ništa ne može iščitati, odnosno vidjeti gdje je nestala pojedina stavka. Tako da ste vi dobro ustvrdili prema sadašnjem prijedlogu proračuna stvarno je stavka za ribarstvo nula ili ako nije onda je negdje premještena gdje se apsolutno ne može vidjeti, a po svemu sudeći vjerojatno je i namjera premještanja upravo bila ta da na neki način ne bi morali izbrojati kolone koje će na kraju krajeva nositi nositi rashod. Hvala. razvidno vidljivo da se neke kolone nisu premjestile, odnosno da se potpore daju i dalje. Zbog čega za ribarstvo nula to je vrlo teško odgovoriti i volio bih državni tajnik da nam tu kaže. Vjerojatno njemu kao bivšem predsjedniku ceha ribara nije ni ugodno ovdje sjediti i slušati ovo što mi govorimo, a s druge strane i participirati u okviru ministarstva koje se nije s jednom kunom u stanju izboriti za ribare. I zbog toga naravno to nije dobro i zbog toga moramo protiv toga biti vrlo glasni. lijepo. Imamo prijavu još za repliku, kolega Bodakoš. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa gospodin Maras upravo ovo što ste govorili o potporama u ribarstvu i prema rezultatima koje ribarstvo ima konstatirali ste da bi trebalo dobiti 10% potpora, a ne ono što dobiva, odnosno sad što neće ništa dobivati. Međutim, to nije slučajno jer evo i danas je zastupnik Krešo rekao da se radi po zakonu iz 2002. godine. Prema tome ništa se nije mijenjalo nego se daje po kilogramu kao što se to nekada davalo, druga stvar je ono što mi u vezi tih potpora trebamo imati jednu politiku koja bi trebala upravo uvažavati ovo što ste rekli, kvalitetne, konkurentne da i podupiremo takvu proizvodnju i da ona bude konkurentna ne samo na našem tržištu, nego i na europskom. Upravo zbog toga i ribarstvo kada gledamo, ono je u prvih 10 mjeseci izvezlo od milijardu i nešto dolara izveženih hrvatske poljoprivrede 113 milijuna je izvezlo u prvih 10 mjesece. Međutim, to je pretežno i najvećim dijelom morsko ribarstvo. Ali u isto vrijeme riječno ribarstvo, slatkovodno ribarstvo od 2008. godine ima negativnu bilancu. Svih tih prethodnih godina je imalo pozitivnu bilancu odnosa izvoza i uvoza. Znači da je izvoz bio veći nego uvoz i u slatkovodnom ribarstvu do 2008. godine. Zbog svega toga mislim da zakon i zakonske odredbe koje bi i svi pravilnici koji moraju proizaći iz ovoga zakona, trebaju ići na jednu stimulaciju takove vrste rada i na taj način i bolje proizvodnje. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolega Bodakoš. Odgovor na repliku kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bodakoš moja poruka je vrlo jednostavna. Umjesto potpora zemlji koja nije obrađena, gledaju nas tu mnogi poljoprivrednici i znaju o čemu ja pričam, mnogi uzimaju potpore za zemlju koju ne obrađuju, mnogi uzimaju potpore za zemlju koja nije njihova, jer naša nažalost uprava nije dovoljno ažurna da abditira te podatke, a oni i dalje traže. Znači prevara. Umjesto potpora za masline koje rastu u Virovitici. Jeste li vidjeli ikada koju maslinu u Slavoniji? Niste. Pa ni nema ih, ali potpore se isplaćuju. Umjesto tih takvih potpora, potpore treba dati industriji koja od svojih milijardu kuna, 600 milijuna kuna izveze i koja stvara novo stvorenu vrijednost. Znači ribarstvu apsolutno potpora, umjesto nula treba im dati adekvatno ono što zaslužuje.

Kolega Maras je pokazao da je veliki, veliki stručnjak za ribarstvo Republike Hrvatske. Naime, evo što je. Prvo ne možete uspoređivati kruške i jabuke i ne možete stavljati u omjer potpore koje idu za poljoprivredu i potpore koje idu za ribarstvo i tu improvizirati. Dajte omjer iz drugih zemalja, Dajte omjer iz drugih zemalja, dakle poljoprivrede i ribarstva pa onda recite da je naše ribarstvo u odnosu na poljoprivredu zakinuto. Nemate tu podatke tu pričate na pamet. Druga stvar vezano za brigu o ribarstvu. Pa najbolje je pokazana ta briga da smo državnog tajnika imamo po najnovijem dislociranim dakle ima svoje sjedište u Splitu, svaki dan je u kontaktu sa ribarima i radi na toj problematici. Dakle, u tom smislu se pokazuje u odnosu na druge djelatnosti izuzeće i pokazuje se velika briga za Sljedeća stvar. Mi smo od 2003. godine povećali ulov ribe za 70%. Nije to išlo samo od sebe. Dakle, Vlada je uložila ogromne novce i u modernizaciju ribarske flote itd. prema tome vodi se itekako briga. Potrošnja ribe po stanovniku. Pa nemojte mi samo reći da je to zbog zakonskih propisa. ja ću vam kao prehrambeni tehnolog, kao nutricionist itd. kazati. Dakle, te stvari ovise i o tradiciji i o kulturi prehrane i o svijesti potrošača o nutritivnim, protektivnim vrijednostima hrane, a ne o zakonskom propisu. Pa kako onda Mađari i Austrijanci konzumiraju više ribe po stanovniku nego Hrvati. S čim ćete to objasniti? Pa nemaju ni mora. Prema tome te stvari nemaju veze. Javit ću se još. Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Što se tiče stručnosti, nažalost ne treba biti previše stručan da se iz ovoga vidi da ova Vlada ne vodi apsolutno nikakvu brigu o ribarstvu. O tome se radi. To je čak i čovjeku koji nije u struci i nije ribar, vidi se vrlo jasno da ova Vlada ne vodi nikakve brige o ribarstvu. A to nisam stavio u proračunsku stavku ja. Stavka 1185 potpore u poljoprivredi i ribarstvu 2 milijarde 200 kuna, za ribarstvo nula. Pa to ste gospodine Kovačević vi i vaša koalicija stavili i tako ih klasificirali. A u omjerima koje vrijede vani, ja govorim isto iz podataka koje su nam jasne iz Europske unije. Znači oni su nama predvidjeli da ćemo dobijati godišnje potpora otprilike 373 milijuna eura, otprilike 373 milijuna eura, od koji 37 milijuna eura za ribarstvo. Koliko znam, a ne treba biti veliki stručnjak ni u matematici, da se podijeli 370 sa 37 to je desetina. Znači 10%. Evo to su jednostavni zaključci koje može svatko izvući tko pročita ovaj prijedlog proračuna, koji pročita malo materija vezane za europske fondove itd. Ono što je zaključak, da ova Vlada ne vodi računa o ribarstvu i to ne možete ničim opovrgnuti. Gotovi smo sa replikama i odgovorima. Nastavljamo raspravu. Uvaženi kolega Petar Mlinarić. Izvolite kolega Mlinarić. **Mlinarić, Gospodo iz ministarstva, kolegice i kolege. Vidim da je rečeno malo prije da ima državni tajnik u Splitu za slane vode, a moj prijedlog će biti već sada da za slatkovodne bude bude predstavnik ili državni tajnik u Vukovaru. O tome se već radi, nadam se da nas nećete odbiti, onda bi se time riješili mnogi problemi. Ne bi bilo kao do sada mjesecima, sedmorica ribara maltretiraju ostale ribare i povlaštenike koji paze na riblji fond. Pa prema tome, nadam se da ćemo imati priliku to dočekati i raditi ćemo na tome. Ovim se zakonom propisuju tržišni standardi za određene proizvode ribarstva i aqua kulture, za koje se u okviru jedinstvenog tržišta Europske unije može aktivirati mehanizam intervencije, omogućava se uspostava i priznavanje organizacija proizvođača, te definira njihova uloga u provedbi i odredbi zakona. Zbog specifičnosti sektora ribarstva u REpublici Hrvatskoj na poseban način prepoznaju se ribarske zadruge kao dionici u provedbi politike ribarstva i u organizaciji tržišta, uspostavlja se okvir za cjenovnu politiku koja se može primjenjivati i voditi samo kroz organizacije proizvođača, gdje vrijedi samo za određena proizvodna ribarstva. određena proizvodna ribarstva. Uvodi se obveza ishođenja odgovarajućih potvrda o sukladnosti pri uvozu proizvoda ribarstva iz drugih zemalja kojima se potvrđuju da ulovi dolaze iz zakonitih, reguliranih i prijavljenih ribolovnih aktivnosti. Zakonom se također uređuju pitanja potpora u posebnom statusu koje nemaju karakter strukturnih potpora, a dozvoljene su sukladno općim propisima o državnoj potpori Europske unije, smjernice Komisije Europske unije o davanju državne potpore za restrukturiranje tvrtki u poteškoćama, smjernice Europske komisije za davanje državne potpore u ribarstvu i akvakulturi. Glavni cilj donošenja Zakona o strukturnoj potpori i uređenja tržišta u ribarstvu prilagodba je potpora potporama u sklopu zajedničke ribarstvene politike Europske unije radi jačanja konkurentnosti sektora, unapređenje fizičke i socijalne infrastrukture, sektora ribarstva, unapređenje proizvodnih kapaciteta u uzgoju i riboprerađivačkoj industriji, očuvanja ribarskih zajednica i zaštite okoliša. Subjekte u ribarskom sektoru očekuju velike promjene ulaskom na jedinstveno tržište Predloženim odredbama uskladit će se mjere ribarstvene politike Republike Hrvatske s mjerama ZERP-a Europske unije u segmentu tržišne i strukturne politike, te će se stvoriti uvjeti donošenja provedbenih propisa koji će olakšati daljnji proces pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Za provedbu ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva, no za njegovu će provedbu biti potrebno na odgovarajući način strukturirati raspodjelu sredstava u okviru Državnog proračuna za 2010. godinu unutar razdjela nadležnog ministarstva. Zatim, još osiguranjem prostora za prodaju ribe na lokalnim tržnicama na način kako je to uređeno na moru poradi mogućnosti prodaje svježe ribe, slatkovodne ribe s klupe. Ovdje imamo na slatkovodnim vodama jedan drugi problem, određivanje iskrcajnih mjesta i ulova slatkovodne ribe na kopnu u zonama u kojima se smije obavljati gospodarski ribolov. Ministarstvo je uzelo obvezu da broj, iskrcajna mjesta da se pripreme, međutim još do danas nisu iskrcajna mjesta napravljena, ali ja se nadam da ministarstvo radi na tome. Zašto? Zato što pojedini ribari izbjegavaju doći na iskrcajna mjesta da prikažu ulov, a tu normalno Republika Hrvatska gubi, proračun Republike Hrvatske je oštećen pa nadam se da će ministarstvo povesti o tome računa. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu replike. Uvaženi kolega Heffer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Mlinarić, apsolutno podržavam vaš prijedlog da državni tajnik za slatkovodno ribarstvo bude dislociran sa sjedištem u Vukovaru, no bojim se da on neće riješiti ovaj problem ribara u Vukovaru, tako rekoste, gdje jedna skupina ili nekolicina ribara maltretira one koji čuvaju riblji fond. Naime, problem je očito u nedorečenosti zakona i pitanje je što su plavna područja, da li je na njima dozvoljen ribolov ili nije dozvoljen ribolov. Treba naprosto dovesti jednu zajedničku funkciju, sve ono dakle i ribočuvarsku mrežu i inspekciju i ribare i sve one koji se bave tim područjem u Vukovaru kako bi se došlo do nekakvog zajedničkog rješenja. Uvijek će postojati i uvijek je postojalo određenih pojedinačnih interesa ma kako oni bili tumačeni i s koje strane. Državni tajnik nažalost neće takve stvari moći sam rješavati. Postoje druge institucije, postoji drugi način da se to rješava, prije svega potrebno je riješiti pitanje krivolovaca, ne samo na području Dunava i ostatka Slavonije nego općenito na području Republike Hrvatske. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor, gospodin Mlinarić. Kolega, ja bih odgovorio, upravo ti problemi koji su bili na Dunavu, ribočuvarske službe rade svoj posao dobro, ovlaštenici rade svoj posao dobro, a pojedini ribari su povezani, sad moram reći, sad ste me izazvali, povezani sa jednim gospodinom iz ministarstva koji nazove policiju noći kada oni love ribu, normalno, nezakonitim sredstvima i kaže čujte, pustite ih, to je u redu i takve stvari. Mislim da upravo zbog toga i dalje će bit, spremaju ti isti sedam ribara jedino, svi su na drugoj strani, žele plaćati PDV i ulovljenu ribu prikazati. Međutim jedan dio, to će ministarstvo morat razriješit i to jako brzo, ako ne razriješi jako brzo ti istih sedam ribara se sprema sa čamcima da dođu pred ministarstvo ovih dana, a upravo po naputku gospodina jednog iz ministarstva kojeg ja neću imenovat. Hvala lijepo. Hvala vam Predsjedniče Sabora. Pa evo, kad se govori o hrvatskoj poljoprivredi odnosno hrvatskom ribarstvu onda treba izreći par stvari koje su ključne, a to je da su ribarstvo i prateća industrija, u Hrvatskoj poljoprivreda, ribarstvo i prateća industrija zapošljavaju 6,3% od ukupnog broja zaposlenih u pravnim osobama. Isto tako, direktno u bruto društvenom proizvodu sudjeluju sa preko 10%. Mislim da to dovoljno govori o važnosti hrvatske poljoprivrede i ribarstva za zaposlenost u Hrvatskoj. Proizvodnjom i preradom hrane u Hrvatskoj se bavi oko 2800 poduzeća, no međutim puno premalo od onog cilja i mjesta gdje bi mogli biti s obzirom na naše potencijale. Kroz ovu raspravu razvidne su neke stvari, ali samo ću par stvari spomenut. Naime, mi često donosimo i ovdje čitamo zakone koji imaju namjeru uskladiti naše zakonodavstvo s europskim zakonima, s time da što se tiče djelovanja u praksi, ne radimo tj. Vlada ne radi ono što bi trebala da se stvari u tom sektoru poprave. I nisu bezveze moji kolege spominjali upravo te brojke kad su u pitanju potpore za ribarstvo unutar državnog proračuna. Evo ja ću pročitat podatak, u odnosu znači na izvršenje 2008., što se tiče samog ribarstva, kao stavak državnog proračuna, u 2009. su sredstva smanjena za 35% i to po kojim stavkama. Evo na primjer, projekt izgradnje ribarskih veletržnica iskrcajnih mjesta je čak omanuo za 83%. Znači, 83% manje sredstava. Poticajne su financirane, a modernizacija ribarske flote i ZERP-a je omanulo čak za 90%, tj. samo 10% sredstava od ukupno onih sredstava za 2008. je planirano u 2009. godini. A ovo što je na žalost točno je da u 2010. čak ni ne možemo vidjeti kolika su ta sredstva i vjerojatno su nula. Na tragu ovog što je kolega Maras pričao i ostali kolege, jer tu ne piše, a prazna crta možda znači nula.

počela sa izgradnjom sustava pomoći u ribarstvu i to je nastavila kroz jedan dokument koji se zove slično kao u poljoprivredi. Zove se CFP iliti Common fisheries policy kao u poljoprivredi znači Common agricultural policy. Ono što je bitno je naglasiti da je plan subvencija u ribarstvu kao plan subvencija u poljoprivredu sedmogodišnji plan. On se ne mijenja iz godine u godinu ovisno o pojedinim novčanim prilikama, on je sedmogodišnji plan gdje se posebno planiraju svake stavke za tih sedam godina, a ovaj se odnosi na razdoblje od 2007. do 2013. godine. I kad govorimo koliko će Europska unija uložiti u ribarstvo kroz fond, a to je Europien fisheries fond za strukturne potpore ribarstvu to je iznos od skoro četiri milijarde eura. Ako se to usporedi sa Common agricultural policy od kojih preko, znači negdje oko 78% sredstava ide za direktne pomoći u poljoprivredi, a poznato je da je 55 milijardi eura direktnih potpora u poljoprivredi na temelju CAP-a, tj. Common agricultural policy dolazimo do podatka, da Europska unija direktno subvencionira poljoprivredu sa preko 40 milijardi pomoću ovih direktnih isplata, a u ribarstvu subvencionira sa 4 milijarde. I onda je opravdan ovaj podatak što je iznio kolega Maras da se radi na razini Europske unije o subvenciji ribarstva u odnosu na poljoprivredu od 10% vrlo jednostavnom računicom. Dakle, mi smo bili u pravu. Ono što isto tako treba tu naglasiti a što fali, a evo fali u državnom proračunu ove stavke koje su nula, a to je projekti izgradnji ribarskih veletržnica i iskrcajnih mjesta i poticanje sufinanciranja modernizacije ribarske flote. Naši ribari godinama upozoravaju, znači na probleme u ribarstvu, one koje ih muče i kažu da je broj jedan već par godina za redom, a ja sam čitao izvješća i tražio od 2005., 2006., 2007. i godina iza toga je infrastruktura na kopnu, ribarske luke, privezišta za ribarske brodove, iskrcajna mjesta, veletržnice ribom, otpremni centri za školjke, sabirno-distributivni centri za ribu i školjke i čitav niz drugih objekata na kopnu bez kojih se ne može ni zamisliti djelatnost ulova ili uzgoja na moru. I to je ono što nije napravljeno i to je ono o čemu pričamo kao da će zakon promijeniti. Pa neće zakon promijeniti pogotovo sad kad nema novaca. Pa tko će ovo izgraditi? O tome se radi. To su strukturni problemi za koje su stavke u ovom proračunu nula i koje se neće riješiti. Uz to hrvatski ribari plaćaju i skuplje gorivo od talijanskih ribara, ali ne samo to, nego i talijanskim ribarima napravljen ustupak omogućivši da se ZERP to se svi dobro sjećate ne odnosi na talijanske i slovenske ribare kao da se bojimo da će nam Crnogorci izloviti ribu, a Slovenci su nam za nagradu blokirali poglavlje 13. poglavlje o ribarstvu. S jedne strane mi njima okrenemo, izađemo u susret odgodivši primjenu ZERP-a na Sloveniju, s druge strane oni blokiraju poglavlje 13. I to je dokaz i vidljiv dokaz kako se na neki način vlast odnosi prema ovom pitanju. Ono što također treba reći je da Europsku uniju neka sredstva u ribarstvu postati dostupna, no međutim to su premala sredstva. Riječ je o sredstvima od nekakvih 40 milijuna eura s obzirom na snagu naše ribarske industrije da bi se bilo kakve ozbiljnije promjene u tom u tom sektoru napravile. Jer na žalost događa se to i to je spomenuo kolega Bodakoš da mi, da bi hranili tunu u našim tunogojilištima uvozimo 25% plave ribe iz Italije, iz što je smiješno samo zato što nema kapacitete da skladištimo tu ribu i onda da s tom ribom hranimo tunu. Dakle, mi jednostavno u tom dijelu ne možemo sami sebi pomoći i onda nije čudo što su naslovi Europa nas hrani ribom iz našeg mora. Takvi će naslovi ostati dok god su zapakirani i smrznuti proizvodi talijanskih, a ne hrvatskih proizvođača na hrvatskim policama u supermarketima, dokle god nisu nisu riješeni problemi sa izgradnjom infrastruktura na moru, a ti problemi i sada kada novaca nema se sigurno neće riješiti jer nisu bili rješavani onda kada je novaca bilo. Hvala.

jedan proizvođač ribe iz Slavonije i koju sam prvu naveo u svojoj raspravi za klub HDSSB-a, a to je da taj proizvođač misli da je ovaj prijedlog zakona samo zadovoljavanje forme postojanja takvog zakona u svrhu prilagodbe i nastavka pregovora o ulasku Republike Hrvatske i pridruživanja Europskoj uniji i da sam po sebi ovako nejasan i neprecizan neće učiniti mnogo na području ribarstva, a i ribničarstva, te da će se njime okoristiti najviše razni posrednici, a najmanje će pomoći proizvođačima i krajnjim potrošačima. Evo to je jedan mali čovjek da kažem napisao u jednom dopisu mene kao zastupniku da to prezentiram. Iz ovih rasprava koje su danas vođene zapravo tako nekako i ispada. Radi se dakle, o strukturnim problemima u ribarstvu, o definiranju i ribarskih luka i ribarskih plovila i iskrcajnih mjesta i veletržnica i hladnom lancu i strukturnim potporama koje su ovdje definirane. Međutim, znamo dobro a vidimo iz proračuna da novaca za to zapravo skupa nema i da je onda ova rečenica koju sam izrekao na početku vrlo, vrlo realistična na žalost. Doduše klub, evo moram, da se ne ljute da komentiram, klub SDP-a s ove strane govori o ribarstvu koje je sa poticajnim potporama nula s nulom za sljedeću godinu, a opet s druge strane mislim da je bilo članova koji su, SDP koji su govorili o potrebi inspekcije, o prekrcaju tuna na otvorenom moru pa i upotrebe da kažem, neću reći represivnoga, ali aparata koji bi to iskontrolirao. Dakle, idemo malo u obranu ribarstva, u malo poticanju ribarstva, a onda bismo i naguravali još žešću, što ja ne kažem da nije potrebno da država nema svoj aparat i inspekcije koje postoje u ribarstvu i ribnjačarstvu, a kažem i oštrije mjere i sankcije kako bi se zapravo zapriječilo crno tržište riba koje je sasvim evidentno u Hrvatskoj, jer naše veletržnice i ta iskrcajna mjesta i to zapravo nemaju nikakvoga prometa još uvijek danas. I znamo kako zjapi riječka veletržnica. Gledali smo na, ja nisam bio tamo, ali vidio sam na televiziji našoj, potpuno zjapi prazna. Pa su onda, postoje i prijedlozi u tom smislu i ja bih rekao inspekcijski, ako se već sufinancira plavi dizel, onda bi valjda nešto, pa ponekad barem nešto se trebalo i uloviti pa pokazati i predati na iskrcajnom mjestu ili veletržnici. Zanimljivo, idemo poticati iako je kako rekoše skup u odnosu na talijanski skup plavi dizel, ali baš da se nikada ništa ne preda na iskrcajnom mjestu i veletržnici, malo je ipak čudna stvar. Ja sam uložio, kako sam rekao amandmane, na ovaj prijedlog zakona sa konačnim prijedlogom zakona i evo očekujem od državnog tajnika da ovaj amandman, pogotovo amandman u svezi u svezi mjera usmjerenih u uzgoju ribljeg mlađa autohtonih vrsta, naših hrvatskih, slavonskih, kako god hoćete, ličkih, slatkovodne ribe, dobivene prirodnim mrijestvom da se podrži i unese u ovaj prijedlog zakona prije samoga izglasavanja. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I zaključno u ime predlagatelja, državni tajnik Tonči Božanić. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, uvaženi saborski zastupnici. Evo ja ću u prvom redu reći par riječi vezano za ove dostavljene amandmane od saborskog Odbora za poljoprivredu. Neki dan smo bili na sjednici, bila je široka rasprava. Bili su i predstavnici ribarskog sektora. Dakle iz gospodarske komore smo dobili određene sugestije koje smo onako naširoko raspravili na odboru i mogu reći da prihvaćamo sva ova tri amandmana koja su došla od saborskog Odbora za poljoprivredu. Iako moram naglasiti da su oni i u predloženom tekstu već bili sadržani dakle, ali tražilo se dodatno ja bih rekao pojašnjenje u smislu navoda, ovako kao što je predloženo u amandmanima, mislim da je to prihvatljivo. Dakle ovi amandmani se prihvaćaju od strane predlagača. A što se tiče amandmana koje smo dobili sad nedavno od Kluba zastupnika HDSSB-a. Njih ćemo razmotriti, o njima ćemo se očitovati naknadno. Ja bih doista, ako mi dozvolite predsjedniče, samo sa par riječi vezano za ove, neka pojašnjenja za navode koje smo imali čuti u ovoj raspravi. vezano za proračun. Ja moram reći da je točno ono što smo imali čuti, da je proračun za nula za 2010. godinu, za ribarstvo, sigurno ja ne bih danas bio ovdje za ovom govornicom. Tako da, doista radi se o ja bih rekao neinformiranosti, jer moram reći da ako pažljivo iščitate proračun, onda ćete vidjeti da i dalje ostaje 110 milijuna kuna za poticaj u poljoprivredi, da kroz intervencije na tržištu ostaje provedba ona Vladine odluke o tržišnoj kompenzaciji, za ulov bijele, plave ribe, da i dalje 25 milijuna. Dakle ostaje u proračunu i

osigurano za strukturne i druge potpore sektoru ribarstva. Dakle ja osobno volim bilo kakvo zalaganje za boljitak ribarskog sektora, i da dobije više sredstava, međutim moram biti iskren i reći da sam zadovoljan sa raspoloživim sredstvima, zadovoljan sam sa sredstvima koji će ovaj zakon o kojem danas govorimo se moći provoditi, a isto tako i sa ovom financijskom omotnicom nakon ulaska u Europsku uniju, također moram reći da su sredstva na zavidnoj razini, a na nama je koliko ćemo ih uspjeti realizirati. Još samo da pojasnim. Često se baratalo u Hrvatskoj 3 tisuće 600 ribara, Dakle govorimo o nosiocima povlastica, dakle o vlasnicima obrta i vlasnicima poduzeća koji imaju svoje zaposlene ljude na pivaricama, dakle za ulov male plave ribe na jednom brodu bude ljudi, na …/Govornik se ne razumije./… bude po 4, 5, tako da je broj ribara daleko veći od ovoga što smo danas imali prilike čuti. Par riječi vezano za veletržnice. Vi znate da je Hrvatska izvoznik ribe i Hrvatska je malo tržište za ulovljenu ribu. Uglavnom se svježa riba izvozi u zemlje članice Europske unije, prvenstveno u Italiju i u Španjolsku. veletržnice bi trebale saživiti onog trenutka kad više ne bude Schengen, kad ne bude one rampe na granici i kad trgovci sa svojim kamionima iz Udina ili iz Ljubljane ili iz Venecije budu mogli dolaziti u Rijeku, za 2 sata kupiti tu ribu i voziti je u je u svoje zemlje. Dakle, radimo pretpostavke da onog trenutka kad uđemo u Europsku uniju imamo te sadržaje osigurane kao šta imaju to i europski ribari. I na kraju bi samo par riječi vezano za plavi dizel, i sugestiju oko ograničavanja kao što je to ograničeno u poljoprivredi. Ja, evo bio sam ribar i moram doista možda pojasniti, zaista se radi o specifičnoj djelatnosti. Dakle kod ribarskih brodova u nekim dijelovima ribolovima, kao što je imate strahovito veliku potrošnju goriva, dakle često se dogodi od ukupnog prihoda primjerice dnevno 10 tisuća kuna, bruto prihoda morate potrošiti 5 tisuća po osnovi pogonskog goriva, znači radi se o enormno velikoj stavci, a isto tako enormnoj osjetljivosti na problematiku vezano za plavi dizel, dakle Hrvatska je jedna od posljednjih zemalja u svijetu koja je svojim ribarima omogućila korištenje tog beneficiranog goriva. Ali želim reći da nije lako izmjeriti točne količine koje moraju biti potrošene po pojedinom korisniku. Vi možete danima odlaziti u ribolov, male plave ribe, jedanput je nećete naći, jedanput jedanput će doći dupini pa će nestati pa nećete uloviti ništa, treći put će vam morske struje biti velike pa je nećete uloviti, peti puta ćete uloviti za sve ono što niste. Dakle, teško je vezivati broj izlazaka sa količinom ulovu, može se govoriti o prosjecima, mi se po tim prosjecima po povijesnim količinama ravnamo i imamo ovjeravanja knjižica goriva svake godine, dakle uspoređuje se količina sa onim što je ulovljeno. Ribari moraju voditi očevidnike i temeljem njih, i temeljem toga što je iskazano u očevidnicima se onda kontrolira potrošena količina goriva. Sve ono što je sumnjivo kroz kontrolu carinske uprave detaljno se kontroliraju pojedine količine za pojedinog ribara ali mislim da često se vezuje to plavo gorivo za ribarstvo, ali čini mi se od ukupne potrošene količine plavog goriva svega možda 1/5 otpada na ribarski sektor. I sada zaista na kraju vezano za zaštitu tuna, za prodaju tuna imali smo prilike čuti bojazan vezano za opstanak te vrste, ja moram reći da je Hrvatska članica te Konferencije za zaštitu plave tune, dakle ajkata, mi smo jedna od 40 i nešto zemalja članica, prihvaćamo sve najrestriktivnije mjere koje se donose na tom skupu, iz godine u godinu kvota se smanjuje, lovostaj se povećao na 11 mjeseci dakle samo mjesec dana je dozvoljen lov, i ja bih rekao da su te mjere dale rezultata, ribari govore nikada više tune nije bilo u Jadranskom moru i čude se tako restriktivnim mjerama, međutim, mi kao država članica moramo podržavati i nadamo se da da će se taj stok oporaviti, a što se tiče navoda da se tu događaju određene ilegalne radnje da su japanski brodovi neprijavljeni, to definitivno definitivno ne stoji. Ja vam moram reći da sve radnje oko ulova, uzgoja i izvoza tune se tretiraju kao da se radi o obogaćenom uranu, zaista evidencije koje se vode, koje ne samo da nam je Ajkat nametnuo, nametnulo nam je Japansko tržište, kada to sve u provođenju toga zaista i u nadzoru sada već i međunarodnim opserverima koje mi sami moramo plaćati dakle ne može promaknuti ništa. Tako da napominjem u tom dijelu nema bojazni. Evo ja bih vam zahvalio na zaista afirmativnoj raspravi, zahvalio bih klubovima zastupnika na podršci, pa čak i onoj uvjetovanoj i nadam se da ovim zakonom ćemo ipak ovaj naš ribarski sektor učiniti konkurentnijim, Europskim i evo hvala. Zaključujem raspravu, odlučivat ćemo kada se steknu uvjeti.